Шановні колеги, займаємо свої місця, переходимо до нашої роботи. Будь ласка, починаємо з приємного. Сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата Сергія Валерійовича Буніна з фракції "Слуга народу". Привітаємо Сергія Валерійовича. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовилися, враховуючи, зокрема, що сьогодні вівторок, що перед початком розгляду питань порядку денного ми надаємо по 3 хвилини для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. Прошу представників фракцій та груп записатися на виступ.

"Батьківщина", хто буде? Юлія Володимирівна? Наливайченко.

надала можливість мені як одному сьогодні із командирів добровольчого формування висловити їх побажання і, скажемо, звернення до парламенту. я попросив Комітет з питань оборони і розвідки розглянути законопроект щодо... або внесення правки щодо Закону "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій. Що це мається на увазі? Сьогодні у нас в добровольчому формуванні 120 бійців, які мають вищу юридичну освіту. Це судді, прокурори, співробітники правоохоронних органів, це ті люди, які можуть чітко виконувати завдання по відібранню пояснень і заяв щодо тих злочинів, того геноциду, який був зроблений в містах, визволеним нашими Збройними Силами від орків: Буча, Гостомель, Ірпінь. Колеги, це питання розглянуте на комітеті, воно внесено, проект закону. Я вас прошу для того, щоб мобільні бригади юридичних наших бійців могли це документувати, куди не доїжджає Генеральна прокуратура і Національна поліція, вони якраз в тих місцях, дуже далеких, в Київській області і в будь-яких містах України можуть це робити. Це треба внести зміни до пункту 3 статті 3 Закону "Про основи національного спротиву", внести як 13 пункт, і це дуже важливо. Я вас Я вас це прошу зробити і внести цей законопроект 6521 сьогодні на розгляд. Це важливо ніж будь-які там ще стоять, там п'ять-шість проектів, які сьогодні, вибачте, нікого не цікавлять. І те, що сказав Президент, приймайте те, що сьогодні потрібно. Дякую.

Будь ласка, "Голос", Осадчук. Рудик. Кіра Рудик, будь ласка. 12:38:52 РУДИК К.О. Кіра Рудик, партія "Голос". Колеги, сьогодні ми будемо голосувати надзвичайно важливу постанову – постанову про визнання Росії країною -спонсором тероризму. Це не просто політичне визначення, це чіткий термін, чіткий юридичний термін, такий як маніяк, терорист, вбивця, ґвалтівник, крадій. Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму, тому що такими визнані Лівія, Ірак, Сирія, Північна Корея, Іран. А Росія перевершила їх у своїх злочинах. Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму. Це дозволить їй стати ще більш токсичною для країн світу, для будь-кого, хто навіть надумає їй допомагати. Той, хто спонсорує країну - спонсора тероризму, є сам терористом. Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму, тому що це санкції на постачання зброї, ембарго на нафту, санкції на економічну допомогу довготривалі, які неможливо і не будуть зняті швидко. Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму, тому що це правда. А ми, українці, навчилися говорити правду дуже чітко. Росія – країна - спонсор тероризму, Росія – терорист і повинна за це заплатити.

Доброго дня, шановні колеги! Ми сьогодні почули і побачили дуже багато від нашого дійсного партнера, справжнього партнера – Сполученого Королівства Великої Британії. І це не тільки на словах. Я нещодавно повернувся, буквально вчора повернувся з Західної України і я бачив на власні очі, як ми вже отримуємо важке озброєння, яке ми так чекали довго від наших партнерів: від Сполучених Штатів, від Великої Британії. І після Рамштайну, після засідання 40 країн, які взяли на себе зобов'язання допомагати Україні до кінця, до нашої перемоги, я абсолютно впевнений в тому, що ми переможемо, Україна переможе, західний світ переможе, демократія переможе тоталітаризм. Я абсолютно впевнений, що, на жаль, у нас ще багато випробувань, ще багато зброї у нашого ворога, ще багато солдатів у нашого ворога. Але та зброя, яка постачається нам, це зброя нового покоління і вона дасть, надасть нам перевагу. І дуже важливе, і мабуть що найголовніше, що окрім нас самих в нашу перемогу вірить увесь увесь цивілізований та західний звіт, а отже, ми точно переможемо. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Слово надається народному депутату Бакунцю Павлу Андрійовичу, фракція, депутатська група "Довіра", перепрошую.

Шановний пане Голово! Народні депутати! Пані і панове! Вітаюся до всіх вас з християнським привітом, Христос Воскрес! Сьогодні з цієї високої трибуни від всієї депутатської групи "Довіра" хочу насамперед подякувати, подякувати тим, завдяки кому ми з вами і кожен має можливість працювати на своєму робочому місця. Подякувати нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, які, не боячись, міцно стоять в обороні рідної держави, в обороні нашого дому. Сьогодні також хочеться подякувати і тим добровольцям, волонтерам і тим нашим міжнародним партнерам, котрі побачивши міць українського воїна, котрі увірувавши в силу української нації продовжують нам все більше і більше допомагати. Ми дякуємо сьогодні Великобританії, яка наближає нас разом до цієї довгоочікуваної миті перемоги, як говорить Президент України сьогодні. Сьогодні ми очікуємо підписання Закону про ленд-ліз, який дасть змогу отримувати все більше озброєння від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми дякуємо Бундестагу німецькому, який також ухвалив допомагати Україні важким озброєнням. Продовжується міжнародне визначення дій Росії в Україні геноцидом, і це рішення приймає парламент Канади, Естонії, Латвії і інші парламенти.

спонсором тероризму. Адже після цього, щоб весь світ побачив, як жорстоко їхні російські найманці, окупанти, знищують наші українські міста і села, як жорстоко вони поводяться з мирним, беззбройним українським населенням, особливо з жінками, особливо вбиваючи дітей. Їх однозначно потрібно на міжнародному рівні визнавати терористами і однозначно потрібно посилювати санкції проти цієї країни-окупанта. Ми віримо в те, що разом сьогодні і в наступні дні, кожен, працюючи на своєму місці, ми зробимо покроково велику допомогу нашим воїнам і всі разом приблизимо нашу Україну до цієї довгоочікуваної миті перемоги.

Шановний пане Голово! Шановна українська громада! Воююча нація і нескорена нація! Війна, яка сколихнула світ, яка змінила цей світ докорінно. Україна і світ має справу із самим жорстким агресором із часів Другої світової війни. Ці російські виродки, які прийшли на нашу землю і сплюндрували її, мають бути покарані. Рано чи пізно покарані. І покарані персонально. Тому нам важлива сьогодні проголосована в цьому залі співпраця із Міжнародним кримінальним судом (МКС), яка дозволить знайти будь-де кожного виродка російського агресора, який потупцювався по українській землі. Російський виражений фашизм має однозначно зазнати поразки. І ми у цій боротьбі не одні. Бо війна в Україні – це кінець режиму Путіна і його послідовників. На жаль, ціною великих жертв українців. Президент правильно сказав, і ми повністю підтримуємо зусилля Президента у боротьбі з російськими агресором, про те, що сьогодні в українському парламенті є одна монобільшість, і ця монобільшість називається "Україна". Правильне порівняння. Але, безумовно, ми хочемо нагадати ще раз пропозицію наших колег народних депутатів від різних фракцій – і колег з "ЄС", і колег з "Голосу", і колег із "Слуги народу", що в такий важливий для України час представники "руського міра", нехай колишні представники "руського міра" в Україні не можуть бути учасниками законотворчої діяльності у Верховній Раді України. Ви знаєте, про яку фракцію перефарбовану я сьогодні говорю. Тому прошу колег з регламентного комітету, пана Кальченка не зволікати і не розводити руками, а прийняти правильне рішення, рішучі висновки, щоб потім це рішення не приймало за вас і за нас українське суспільство. Загалом я хочу подякувати сьогодні всім нашим міжнародним партнерам від нас, від нашої депутатської групи "За майбутнє", які сьогодні не тільки повертаються в Київ, але й всіляко підтримують нас, подякувати Прем'єр-міністру Джонсону за цю фантастичну підтримку, яку сьогодні він нам висловлює. Хочу сказати, що ми разом зі світом, а світ разом із нами. І Україна однозначно переможе. Слава Україні! Слава нації! Азовці, ви – сталь! Збройні Сили України – міць нездоланна! Я подякую всім нам, і наше велике завдання – вистояти і перемогти у цій війні. Шановний пане спікер! Шановні народні депутати! В 2014-2015 році приблизно півтора мільйона людей покинуло свої домівки і стали внутрішніми переселенцями. Приблизно половина з них оселилася в Донецькій, Луганській областях поблизу тих домівок, звідки вони виїхали. Сьогодні ситуація набагато страшніша. Сьогодні по різним оцінкам 7 мільйонів людей покинули свої дома і є в країні, і більше 4 мільйонів знаходяться за кордоном. Це величезна проблема і величезна проблема перш за все для цих людей, тому що вони повинні отримати сигнал, що їм робити далі. Їм помагають місцеві органи влади, їм помагають волонтери, почала виплачувати гроші держава. Але коли з ними спілкуєшся і коли питаєш, як у вас справи, вони перше питання задають, коли вони вже відійшли від шоку і всього жахіття: а що буде далі? І я абсолютно впевнений, що нам треба перейти в державі і створити орган на центральному органі, який буде займатися цими проблемами, тому що комплекс дуже великий, починаючи від того, як оформити документи на житло, яке втрачено, починаючи від того, як отримати компенсацію, як документи втрачені отримати, куди їхати потім, де взяти роботу. Все це разом – це колосальні проблеми, які може вирішити держава, якщо вона за них візьметься. я вважаю, що вже сьогодні треба цим займатися і треба створити на центральному рівні, хай це буде в Міністерстві по реінтеграції чи десь ще, але це не політичне, це суто гуманітарне людське рішення, яке нам треба зробити і парламент повинен це підтримати. І я впевнений, що це буде для людей дуже добрий сигнал, що ми про них не забули. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Герасимову Артуру Володимировичу, фракція "Європейська солідарність". Порошенко Петро Олексійович. Так я розумію? Пане Голово, шановні колеги! Закінчується десятий тиждень війни, яку Путін, його кліка і друга армія світу розв'язали проти суверенної, незалежної України, війну, яку вони збиралися виграти бліцкригом за два дні. І Збройні Сили України, які створені нами всіма за 8 років, з 2014 року, знищили цей міф. Московія покрилася ганьбою через низьку боєздатність свого війська і через військові злочини своєї солдатні, бандитів і варварів. Ми дякуємо Борису Джонсону, доброму моєму другові і доброму другові України, за надихаючу промову, яку ми щойно чули. Ми дякуємо за особливу допомогу Сполученим Штатам Америки, Президенту Джо Байдену, за їх лідерство, за рішення про ленд-ліз як результат тривалої, багатолітньої спільної роботи. Зброї замало не буває, і, очевидно, що в найближчі тижні Україна стане ще сильнішою. Але нам треба ще більше, і давайте вже мріяти про ракети, які здатні досягати не лише крейсера "Москва", але і міста Москва. Маємо продовжити роботу з партнерами по санкціях проти рашистів: ембарго на нафту і газ, повна торговельна блокада, визнання Росії терористичною країною, її тотальна ізоляція. Санкції мають бути від сьогодні не лише для російської верхівки, а й до так званого глибинного народу із далеких провінцій, який і є соціальною базою путінського режиму, який підтримує його криваві злочини і який має розділити відповідальність разом зі своїм фюрером. Війна не лише забрала тисячі і тисячі життів українців, війна зруйнувала нашу економіку, її треба не просто тримати на плаву, її треба відновлювати в умовах бойових дій: в одній руці – меч, в іншій – плуг. І якщо реальністю став ленд-ліз, ми так само доб'ємося і плану Маршалла. Ми маємо забезпечити виважені економічні рішення і жорсткий контроль за використанням кожної гривні, долара, євро, які йдуть на відновлення економіки. А це означає: настав час повернутися до прозорих конкурсів на керівництво НАБУ і Спеціалізованого антикорупційного прокурора, інших реформ, які необхідні з огляду на те, що ми незабаром станемо країною-кандидатом в члени ЄС. Слава Україні! Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Прошу народних депутатів, ми переходимо до нашої роботи. Я прошу зайняти вас свої місця, тому традиційно я зазначаю, що голосування проводиться народними депутатами України поіменно з використанням сенсорної кнопки. Шановні колеги, зараз займіть свої місця. відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України проведемо сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснути зелену кнопку "за". Нагадую, необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "за" і утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця голосування, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, прошу приготуватися до голосування.

287 – сигнальне голосування. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І так, шановні колеги, у нас деякі питання будуть без обговорення, деякі будуть з обговоренням, деякі будуть з тривалим обговоренням, тому

Ми домовилися, це питання голосуємо без обговорення. Тому я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Закону про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій (реєстраційний номер проекту 0140). Голосуємо за прийняття в цілому. Шановні колеги, прошу голосувати.

У нас є… Це проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 – 2025 років), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа". Шановні колеги, це 0142. Я прошу розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-285 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися таким чином: даємо тільки від комітету Іванні Климпуш-Цинцадзе і після того: два – за, два – проти. І голосуємо. Будь ласка, до слова запрошується від комітету народна депутатка Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе. Будь ласка.

в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа"

ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в цілому. Члени комітету виходили з того, що прийняття закону України дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання цією угодою чинності. Згідно з пояснювальною запискою реалізація акта потребує бюджетного фінансування для забезпечення сплати щорічних внесків від України за участь у цій програмі. від України для програми "Горизонт Європа" і програми "Євратом" є сумою операційного та членського внесків. Головне науко-експертне управління не заперечує можливості прийняття поданого проекту за умови підтвердження або забезпечення у разі необхідності і наявності в державному бюджеті України коштів, необхідних для його реалізації. цієї угоди також підтримує Комітет з питань освіти, науки та інновацій. І тому ми вважаємо, що зала має її підтримати, а реалізація угоди позитивно впливатиме на створення сприятливих умов для здійснення науково-дослідницької діяльності і комерціалізації розробок, розбудови національної інноваційної екосистеми і залучення фінансування на наукові і інноваційні проекти. Прошу підтримати.

Шановні колеги, очевидно, ми закликаємо всіх інших також підтримати ратифікацію цієї угоди і розуміємо, що вона дає нашим науковцям, нашим освітянам долучатися до великої кількості нових європейських проектів. І це має стати підґрунтям для того, щоб ми не лише отримали кандидатський статус, а має стати підґрунтям для того, щоб ми далі рухалися реально в трансформації країни, в тому числі і в освітній сфері, для того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. І я щиро сподіваюся, що всі ті люди, які будуть залучені до проекту, цих проектів, цих програм, вони гордо і гідно піднімуть прапор тої свободи, тих справжніх цінностей, тої демократії, за які сьогодні стоять наші Збройні Сили і довкола яких сьогодні об'єдналося реальне українське суспільство. Адже ми сьогодні з вами воюємо за демократичний світ, за те, щоб ми, називаючись гордо європейцями, також доводили щодня, що ми стоїмо на засадах прав людини, свободи слова, верховенства права і інших свобод і цінностей, які так важливі для країн, що прагнуть в Європейський Союз, і для країн, які будуть складати, і Україна в тому числі, кістяк Європейського Союзу. Дуже дякую. Слово надається народному депутату України Буніну Сергію Валерійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу підтримати дане питання і перейти до голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, мудра пропозиція. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, прошу зайняти місця. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 - 2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" (реєстраційний номер проекту 0142). Шановні колеги, готові до голосування? Прошу народних депутатів голосувати. За-327 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Прийнято в цілому. Наступне, колеги, у нас проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Шановні колеги, це реєстраційний номер проекту 7341. Воно потребує декількох голосувань. Спочатку давайте проголосуємо за включення цього питання до порядку денного сесії, потрібно 226 голосів. Шановні колеги, прошу голосувати. За-332 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-290 Рішення прийнято.

Шановні колеги, 24 лютого Російська Федерація розпочала нову фазу протиправної, неспровокованої, неоголошеної війни з Україною, що розпочалась із незаконної окупації Автономної Республіки Крим навесні 2014 року. У перші дні було зафіксовано невибіркове ураження з артилерійських установок та авіації цивільних районів українських міст та сіл, що стало свідченням відкритого і зухвалого переслідування Росією цілі знищення державності української нації та геноциду українського народу. Цей новий етап став набагато кривавішим ніж всі попередні дії Росії проти України з 2014 року. Всупереч правилам, звичаям ведення війни, міжнародним конвенціям, підписантом яких є в тому числі і Російська Федерація, збройні сили окупанта використовують проти цивільного населення касетні боєприпаси, протипіхотні міни, термобаричні боєприпаси. Одразу з територій, які окупували російські війська, надходила інформація про розстріли цивільного населення, масові зґвалтування жінок, чоловіків та дітей, а також створення умов для умисної гуманітарної катастрофи. Російські війська за підтримки російського командування усіма способами намагаються знищити громадян України, застосовуючи при цьому все більш брутальні методи. Російська агресія проти України ґрунтується на пропагованій державною владою російською людиноненависнитській неонацистській, шовіністській тоталітарній ідеології рашизму. Тому всі описані дії підпадають під визначення Державного департаменту США як держави-агресора. Таким чином запропонований проект постанови спрямований на визнання Сполученими Штатами Америки Російської Федерації державою - спонсором тероризму і введенням додаткових безпрецедентних санкцій щодо неї. З огляду на зазначене прошу підтримати та проголосувати дану постанову. Дякую, колеги. Будь ласка, від комітету Олександр Олександрович Мережко, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Шановний пане Голово, шановні колеги, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва вчора на своєму засіданні розглянув внесений народними депутатами України Стефанчуком Русланом Олексійовичем та іншими проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму. Цим зверненням до наших американських колег Верховна Рада України, засуджуючи війну Російської Федерації проти України, розв'язану 20 лютого 2014 року незаконною спробою анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, тимчасової окупації території окремих районів Донецької, Луганської областей та повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року із застосуванням сухопутних, морських та повітряних військ, методів, що порушують закони та звичаї війни з метою знищення українських міст і сіл та жорстокого і цинічного вбивства мирного населення, в тому числі дітей, що має всі ознаки цілеспрямованих актів тероризму проти українського народу, звертається до Конгресу США з проханням здійснити необхідні кроки з метою визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму,

Слово надається народному депутату Сові Олександру Георгійовичу, фракція "Слуга народу". Олександр Георгійович Сова. Дякую. Наступний народний депутат Синютка Олег Михайлович, фракція "Європейська солідарність".

ми знаходили конвенції, які Росія порушила, їх було безліч, але головне – це фінансування тероризму і расова дискримінація. Нам вже тоді цілком очевидна була терористична сутність нинішньої Росії. В Україні ми це знали на власному досвіді, починаючи з трагедії у Волновасі, трагедії у Маріуполі, трагедії в Харкові, в Краматорську, збиття російськими терористами рейсу МН17. І якби тоді світ почув нас і упередив путінські звірства на території України, не було б масових вбивств в Бородянці, в Ірпені, в Гостомелі, найстрашніше в Бучі, і в Маріуполі. Путінська Росія це не лише держава, яка фінансує тероризм. Путінська Росія і є державою-терористом, місце якої на задвірках цивілізації. Рішуче підтримуємо сьогоднішній заклик Верховної Ради до країн цивілізованого світу визнати Росію державою, що фінансує тероризм, державою, яка підриває світові засади боротьби з цим лихом. Держава, яка є терористами і така держава, не має права на торгівлю зі світом, тим більше своєю зброєю, так і товарами подвійного призначення. Держава-терорист Росія має стати ізгоєм поряд з Північною Кореєю, а Путін більшою мірою терорист ніж Усама бен Ладен, а Росія гірше ніж ІГІЛ і Аль-Каїда. Слава Україні! Слово надається народній депутатці України Рудик Кірі Олександрівні, фракція політичної партії "Голос". Клименко Юлія Леонідівна, будь ласка. Шановні українці, шановні колеги! Думаю, що сьогодні ми повинні були би розглядати Постанову про визнання Росії державою-терористом і спонсором тероризму, тому що ми закликаємо різні держави зробити це, але самі поки що це не визнали. Але добре, хоча би ми розглядаємо цю постанову і закликаємо світ визнати Росію спонсором тероризму. Вже вісім років Росія тероризує Україну. Вона тероризує політично, фінансуючи проросійські партії і проросійські рухи в Україні, які несуть нам "руський мір", результати якого ми бачимо і в Київській області, Миколаєві, в Запорізькій області і в різних регіонах. Вони фінансують економічно, намагаючись імплементувати сюди бізнес російський, який контролює інфраструктурні та інші критичні інфраструктурні… сектори критичної інфраструктури. Він намагається імплементувати культурно, намагається імплементувати сюди "руський мір" релігійно. Зі всіх сторін він намагається залізти в Україну. Але українці, розуміючи глибину цієї ракової пухлини і розуміючи, що Росія все ж таки є і завжди буде нашим екзистенційним ворогом, бореться на всіх фронтах. Тому саме сьогодні ми розглядаємо цю постанову. Саме після цього ми будемо розглядати постанову про скасування скасування фактично 9 травня, тому що це не є перемога для України, це є день, коли Росія збирається оголосити про війну. Саме тому ми повинні розглядати постанову, зареєстровану нашою фракцією, з приводу накладення санкцій на діячів Російської православної церкви Кирила і компанії, які фактично є частиною ФСБ і не є релігійними діячами. Тому, колеги, закликаємо безумовно підтримувати, звертатися до всіх країн світу, але також самим робити і накладати санкції Шановні колеги, дякую. Ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ми голосуємо за проект цієї постанови. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму (реєстраційний номер проекту 7341). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-344 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги,

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом"(реєстраційний номер проекту 7343). Я прошу проголосувати за включення цього питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів проголосувати. За-320 Рішення прийнято. Я прошу проголосувати за розгляд цього питання за скороченою процедурою.

Шановні колеги, зараз, як і 80 років тому, Україна воює з підступним агресором, але сьогодні це путінська Росія держава, яка так само посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, яка так само намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру і всій Європі, яка так само говорить про свою виключність у намаганні нав'язати власний світогляд іншим. Єдина відмінність полягає в тому, що у 1939-1945 роках минулого століття ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – сучасна російська версія нацизму. І триває ця боротьба щоденно вже понад вісім років. Натомість Російська Федерація, яка за три десятки років брала участь у ряді війн та воєнних конфліктів як країна-агресор, вона продовжує вчиняти величезну кількість воєнних злочинів та злочинів проти людства, а у деяких діях містяться ознаки тероризму. Таким діями Російська Федерація втратила будь-яке моральне право апелювати до спадщини перемоги над нацизмом, адже своїми діями вона де-факто повторює нацистські злодіяння і оскверняє пам'ять про подвиги ветеранів та учасників Другої світової війни. Шановні колеги, Верховна Рада України відповідно до цієї постанови заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням антигітлерівської коаліції та визвольних рухів. Верховна Рада наголошує, що злочини Російської Федерації мають бути зупинені, а російський путінський режим засуджений. Прийняття проекту має засвідчити на державному рівні внесок українського народу у спільну перемогу військ антигітлерівської коаліції над нацизмом, і буде надано політичної оцінки системним практикам знецінення, перекручення та маніпулювання Російською Федерацією моральним спадком учасників Другої світової війни. З огляду на зазначене прошу підтримати та проголосувати. Ми перемогли нацизм, ми переможемо рашизм. Слава Україні! Слово надається народному депутату Потураєву Микиті Руслановичу. Доброго дня, шановні колеги! Сенс цієї заяви дуже простий. Сенс цієї заяви полягає в тому, щоб чітко означити, що сучасний нацизм, який вже отримав наукове визначення – рашизм, не мав жодного права приватизовувати перемогу багатьох країн світу, величезної антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сенс цієї заяви полягає в тому, щоб послати всьому світу потужний меседж про те, що Україна разом з усіма країнами, які перемогли нацизм у 1945 році, так само переможе рашизм в 2022 році, як ми всі сподіваємося. Сенс полягає в тому, щоби не дати сучасним нацистам ґвалтувати історичну пам'ять цивілізованого людства, як вони звикли це робити у себе в нацистській

Шановні колеги! Безперечно, нам треба говорити про вклад українців у боротьбу і перемогу над нацизмом, українців, які боролися в Червоній армії, українців, які боролися в Українській повстанській армії, британській армії, французькій армії, американській армії. Безперечно, нам треба боротися з монополізацією Росії перемоги над нацизмом, тому що цією монополізацією Росія намагається приховати нинішні злочини, які абсолютно співмірні зі злочинами нацистів. Але треба не забувати, що головним інструментом монополізації перемоги над нацизмом від Сталіна до Путіна є День победы, є 9 мая. Саме цей День победы виховав з хлопців, народжених в Росії на початку 2000-х, вбивць, які вбивали в Бучі, які продовжують вбивати в Маріуполі. Треба розуміти, що цей інструмент російський продовжує діяти в Україні. Згадайте, ще кілька місяців тому з цієї трибуни кричали про "вставай страна огромная". Кричали ті, хто зараз зустрічає Путіна. Кричали ті, кого ми нарешті зараз назвали зрадниками. Я пропоную вам як депутатам розглянути законопроект 7297, який передбачає, що Україна врешті разом з Європою відзначатиме День перемоги над нацизмом саме 8 травня, а не 9 травня разом з окупантами. Ми вже чули, що окупанти будуть відзначати 9 травня в Маріуполі. Вони будуть відзначати його на кістках, на руїнах, в кожному окупованому місті. Тому країни Балтії оголосили цей день трауром, а в Україні це буде державне свято. Я не думав, що я це скажу після 24 лютого. Але, колеги, мені соромно за вас, що ми цією заявою прикриваємо свій страх перед Путіним, що ми цією заявою хочемо відволікти увагу від того, що ми разом з Росією будемо відзначати 9 травня День победы. Нам ганьба, тому що нам бракує відваги, яка у нас, слава богу, є в українців, які зі зброєю в руках захищають Україну. Слово надається народному депутату України Лабі Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 13:25:08 ЛАБА М.М. Шановні друзі, сьогодні Верховна Рада України заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війни, яка стала спільною перемогою та досягненням антигітлерівської коаліції та визвольний рух, а саме війна спільно з трагедією народів світу. Тому сьогодні ця постанова зареєстрована. Прошу підтримати. А Збройні Сили України дійсно зроблять перемогу України. Ми будемо мати ще одну дату в історії України – дату перемоги над рашистським фашизмом, над російською війною. Дякую. Прошу голосувати. Доброго дня, шановні колеги! Дорогі українці! Нарешті ця відповідь наша, що ми ніколи вже не будемо в "русском мире", а будемо в цивілізованому світі. І це є ключ, який ми дуже багато років несли, на жаль, як хрест, всі ці роки. Адже російська Червона армія не мала над собою Нюрнберзького процесу. І ми маємо після перемоги це зробити, тому що ті, хто поводиться гірше, як звірі, мають нести повну відповідальність, адже весь світ говорив "ніколи знову" і тільки Росія 9 травня розуміла як "можемо повторити". Ми зараз ставимо ціною власних життів, ціною наших труднощів, які ми несемо і всі наші діти, відповідь про те, що ніколи знову, і очікуємо новий день перемоги. Я від цього залу очікую, що наступним, що буде нами проголосовано, це заборона Російської православної церкви, яка є по своїй суті не церквою, а частиною ФСБ. Тому ми маємо це зробити. Цей зал спромігся проголосувати Закон про колабораціонізм. Не буде держави без сильних структур. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, ми завершили обговорення проекту цієї постанови. Прошу народних депутатів підготуватись до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом" (реєстраційний номер проекту 7343). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-290 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Далі у нас, ми домовлялися, наступний законопроект. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. Шановні колеги, тут треба провести декілька голосувань. Насамперед прошу: 7304 потребує голосування про включення до порядку денного сесії. Потрібно 226 голосів. Прошу народних депутатів голосувати.

За-313 Рішення прийнято. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-275 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися без доповіді, просто два – за, два – проти і голосуємо. Прошу записатися колег: два – за, два – проти, тому що цей законопроект ми будемо голосувати за основу і в цілому. Прошу, шановні колеги.

Я вітаю всіх колег! Я прошу проголосувати "за" та підтримати даний законопроект, тому що співпраця з Міжнародним кримінальним судом нам дуже важлива для того, щоб ні один злочин проти громадян України, проти нашої держави не був забутий і всі винні були покарані. Голосуйте "за"! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Кубів Степан Іванович, фракція "Європейська солідарність". Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка. Шановні колеги, протягом попередніх п'яти разів я, мабуть, 120 разів бувала на Донбасі і, здається, бачила всі злочини путінського режиму. Але те, що всім нам відкрилося в Бучі, в Бородянці, в Ірпені, воно перевищує те жахіття, яке попередні роки Росія творила на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. що ми можемо побачити у Маріуполі. Очевидно, що для нас з вами дуже важливо, щоб зло було покарано, щоб не тільки Путін, не тільки Шойгу, а кожен росіянин, який зі зброєю прийшов на українську землю, який був причетний до насильства, вбивства, тортур, страт українців, ґвалтувань, поніс покарання. І тому дуже важливо встановлення жертв. І, дійсно, ми зараз з вами маємо внести ці зміни до Кримінального кодексу України для того, щоб розшифрувати, що таке воєнні злочини, і допомогти і українським правоохоронним органам, і нашим міжнародним партнерам притягти до відповідальності всіх воєнних злочинців. В цьому контексті наша політична сила пропонує так само, знаєте, узаконити такий "список Бучі", куди внести прізвища всіх воєнних злочинців, і це мають бути не тільки військові. Таку саму відповідальність за війну в Україні несуть всі російські пропагандисти і не тільки рівня Скабєєвої, Соловйова і так далі, а всі ті, хто були причетні до формування оцієї політики ненависті, яка роками нав'язувалася російському суспільству, що сьогодні на 83 відсотки підтримує Путіна і цю так звану спецоперацію, а насправді повномасштабну війну в Україні. Я хочу звернутися, колеги, до всіх вас, звичайно, підтримати цей законопроект і разом ми маємо з вами не лише вдосконалювати Кримінальний кодекс, а зробити все для фіксації воєнних злочинів… Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні колеги, насправді законопроект надзвичайно важливий, ви знаєте, навколо нього точились дуже глибокі і професійні дискусії, і розглядали законопроект з точки зору моральних засад, тому що мова йде про застосування правових норм в дуже чутливій сфері, з одного боку, всі злочини, які скоєні проти цивільного населення, проти військових, проти тих, хто загинув, захищаючи країну, вони мають бути обов'язково покарані незалежно від часових рамок і вони мають бути в тому числі і розслідуванні за участю міжнародних і слідчих, і експертних груп, фахівців, які саме в міжнародних судах можуть довести до логічного завершення всі звинувачення і притягнути до відповідальності тих, хто винний. Але річ в тім, що це було достатньо чутливо, тому що торкалося діяльності військової сфери і наших захисників, і наших військових. Тому депутатська група "Довіра" надзвичайно уважно працювала саме з представниками Збройних Сил України. І я хочу сказати, що у нас були серйозні зауваження по цьому законопроекту саме від військових. Тому я задоволений тим, що ми дійшли консенсусу, прийшли до оптимального варіанту законопроекту, і наші військові мають бути захищені у своїх діях, а злочинці обов'язково будуть покарані. Тому депутатська група "Довіра" закликає голосувати за даний законопроект. Слава Україні! Дякую. Пане Голово! Шановні колеги! Насправді це непростий закон, це закон, який може зупинити наступну війну, це закон про відповідальність, це закон про те, що кожен, хто вчинив злочин під час збройної агресії, починаючи від рядового і закінчуючи найвищим військовим і політичним керівництвом, повинен нести відповідальність за ті злочини, які відбувалися на території України. Саме покарання, покарання винних, тих, хто розв'язав цю агресію, тих, хто скоював безпосередньо злочини, покарання цих людей може відвернути наступну біду, наступну агресію. Я погоджуюся з колегами в тому, що того, що відбувалося в Бучі і Бородянці, Європа не бачила останніх 80 років. Те, що відбувається, потребує юридичної відповідальності. Цим законопроектом запроваджуються механізми співробітництва українських правоохоронних органів із інституціями Міжнародного кримінального суду, який, я переконаний, рано чи пізно краще раніше ніж пізніше, притягне до відповідальності всіх і кожного, починаючи від рядового і закінчуючи найвищим керівництвом, тих, хто вчиняв злочини, хто приймав злочинні рішення, хто віддавав злочинні накази, хто безпосередньо їх виконував, без цього нічого не буде. Якщо цей закон не запрацює, не дай боже, це може призвести до дуже важких наслідків. Тому я закликаю всіх і кожного в цій сесійній залі підтримати цей законопроект за основу і в цілому. А одразу після завершення збройної агресії, після нашої перемоги треба перейти до ратифікації Римського статуту. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, це дуже важливий законодавчий акт, прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом (реєстраційний номер проекту 7304). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-346 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, дивіться, у мене тут прийшло від усіх фракцій і груп, що ми зараз можемо без обговорення одразу проголосувати проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій (6521). Ще раз запитую, це підтверджує дійсності? Документ є. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій (реєстраційний номер проекту 6521). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-338 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Ідемо далі. Наступний законопроект у нас законопроект… Секундочку. Секундочку. 7312. Ми теж, колеги, домовлялися з вами, що ми цей законопроект розглянемо тільки з обговоренням "два – за, два – проти" без доповідей. І в цілому приймемо, звичайно. Тому, колеги, треба проголосувати декілька рішень. Тому законопроект… проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (реєстраційний номер проекту 7312) я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

Дякую. Шановні колеги, наступне питання… 343 – за, рішення прийнято. Наступне голосування, це я пропоную розглянути за скороченою процедурою.

За-298 Рішення прийнято. Шановні колеги, як ми домовлялися, два – за, два – проти для обговорення цього проекту. Потім переходимо до голосування. Будь ласка, прошу народних депутатів записатися. Будь ласка, Володимир Антонович Ватрас, "Слуга народу". Шановні колеги, від імені авторів даного законопроекту, від імені Міністерства юстиції, яке зініціювало його розробку разом спільно з нашим підкомітетом та комітетом, я прошу вас підтримати проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу". Завдяки цьому законопроекту ми зможемо забезпечити права потерпілих від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катувань або жорсткого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту, а також осіб, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України на безоплатну вторинну допомогу. Зокрема, згідно даного законодавчого акта ми надамо можливість скористатися безоплатною вторинною допомогою вищевказаним категоріям громадян, що дасть їм змогу отримати професійну компетентну допомогу фахових адвокатів, а особам, які втратили документи та не мають можливості їх відновити, у справах окремого провадження отримати також безоплатну вторинну допомогу. Прошу підтримати даний законопроект. Він дійсно важливий в умовах військового стану і допоможе нашим громадянам у відсічі збройної агресії. Дякую за увагу.

ми з колегинями багато років займаємося питаннями гендерної рівності і протидії насильству і, власне кажучи, дуже вітаємо цю ініціативу, тому що Україна і світ сьогодні шоковані масштабами сексуального насильства, яке чинять окупанти в Україні. Я вважаю, що поряд із зусиллями держави в міжнародних інституціях щодо притягнення росіян до відповідальності ми також маємо маємо забезпечити належний юридичний захист людей в середині країни вже. А цей законопроект пропонує включити до переліку суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу потерпілих від кримінальних правопорушень проти статевої свободи і статевої недоторканості, Дякую.

що в цьому контексті принципово важливо нам як парламентарям захистити верховенство права в ширшому контексті, зокрема і захистити свободу слова, і припинити користуватися війною для затуляння рота опонентам. Це наша реальна вітчизняна війна за цінності, за свободи, за права людини, а точно не за чиїсь рейтинги. Дякую. Шановні колеги! Ярослав Юрчишин, фракція "Голос". Насправді дуже важливий законопроект, як співавтор прошу зал максимально оперативно його підтримати. В той же час, ми розуміємо, що це лише перший крок. На жаль, через тривання війни і продовження російських злочинів, фактично геноциду, нам потрібно буде розширяти перелік категорій осіб, які можуть претендувати на безоплатну правову допомогу з боку держави. Але початок правильний. Прошу підтримати і проголосувати в цілому. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги, наша група буде голосувати за даний проект. Ми теж підтримуємо проголосувати в цілому його. Він важливий, безперечно, з точки зору того, що кожен громадянин повинен бути забезпечений повністю всім необхідним рівнем допомоги, в тому числі правової, в тих складних ситуаціях, в які він попадає внаслідок вчинення проти нього якихось або жорстких дій, або злочину. Тому законопроект важливий. Він розширює просто перелік і категорії тих осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Але єдиний момент, ми працювали, представники нашої групи, при підготовці цього законопроекту, нам так і не вдалося декілька моментів узгодити. Скажімо, ті особи, які не мають документів, але отримують право на допомогу, ми хотіли більш детально уточнити це питання. Тим не менше, ми вважаємо, що знайшли згоду і консенсус. Тому депутатська група "Довіра" буде голосувати за даний законопроект, і звертаємося до колег також підтримати нас. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів України зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (реєстраційний номер 7312). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-335 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект 5050 і 5050-1. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців. Шановні колеги, як ми домовлялися, теж: два – за, два – проти. І голосуємо. Але спочатку я прошу розглянути це питання за скороченою процедурою. 13:48:23 За-280 За-280 Рішення прийнято. Шановні колеги, давайте одразу: два – за, два – проти. Обговорили і приймаємо рішення. Прошу записатися: два – за, два – проти, колеги.

Шановні колеги, цим законопроектом пропонується збільшити відповідальність за образу поліцейського, військового, осіб, які залучені до охорони громадського порядку, оскільки зараз, вдумайтесь, штраф за таке адміністративне правопорушення від 51 до 119 гривень. Це просто смішно. Ця норма існує ще з 1997 року. Зараз це особливо важливо, оскільки саме зараз в скрутні часи для України, в часи військової агресії Росії проти України, коли військовослужбовці, правоохоронці, ризикуючи своїм життям, боронять нашу державу, особливо важливо, щоби до них відносились з повагою, і в разі образи було велике покарання за це. Тому фракція "Європейська солідарність", звісно, буде підтримувати цей законопроект в першому читанні. Є деякі юридичні нюанси, недоліки, які можна буде поправити до другого читання. Тому пропонується проголосувати за нього в першому читанні і потім в другому читанні після того, як усунути юридичні недоліки, проголосувати теж. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається Івану Івановичу Крульку, фракція "Батьківщина". 13:50:19 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Прошу передати слово генералу Цимбалюку Михайлу Михайловичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Михайлович Цимбалюк. Шановні колеги, дайте можливість добратися. Шановні колеги, я перепрошую, поки Михайло Михайлович готується, я хочу вас відіслати до слів Президента України, які він говорив в цій залі, що порядок денний – це в першу чергу порядок. Давайте дотримуватися порядку в залі і надавати можливість чути один одного. Будь ласка, Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія! Шановні народні депутати! Насправді законопроект 5050-1 є надзвичайно важливим в цей непростий час для України. І команда "Батьківщина", обговорюючи його на експертній раді, ухвалила рішення підтримати в першому читанні і за основу. Цей законопроект захищає і підвищує відповідальність за образу честі і гідності тих людей, які сьогодні насправді захищають і кордони нашої держави, і захищають громадян на мирній території, несучи службу на блокпостах і на інших об'єктах. Цей законопроект стосується і військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, також членів добровільних дружин і тероборони. Це саме ті категорії громадян, які є новоствореними. І дуже важливо, щоб всі громадяни пам'ятали, що ці люди охороняють державу і держава їх захищає. Команда "Батьківщини" буде голосувати "за". І до другого читання ми внесемо декілька правок, які удосконалять цей законопроект, щоб до другого читання і його схвалення він був системним, і справді захищав тих людей, які сьогодні, ризикуючи життям і здоров'ям, захищають Україну і мир. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Слово надається Володимиру Юрійовичу Арешонкову, група "Довіра". Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Пане Голово, шановні колеги, законопроект наша група "Довіра" буде підтримувати. Єдине я не можу зрозуміти, чому ми сьогодні в цілому не можемо його голосувати. Я хочу нагадати, що даний законопроект в Комітеті з питань правоохоронної діяльності почав розглядатись не сьогодні, він був підготовлений групою, мені здається, фахівців, експерти були залучені серйозні. І всі нюанси, які стосувались питань захисту, честі, гідності представників правоохоронних органів, прикордонників, військовослужбовців, представників добровольчих об'єднань, були детально опрацьовані і виписані. Тим не менш, на сьогодні ми розглядаємо тільки за основу. Мені здається, що, безперечно, доопрацюємо ми до другого читання, але оце іноді, скажемо, уповільнення темпів прийняття законопроекту воно, можливо, пов'язано з тим, що існує певна упередженість по оцінці ситуації в діях, скажімо, правоохоронців, представників Нацполу і таке інше. Але я вам хочу сказати, сьогодні ми в ситуації воєнного стану, сьогодні представники Національної поліції, Національної гвардії несуть службу і виконують серйозні державні завдання. Тому кожен громадянин, наш всіх святий обов'язок виконувати їх розпорядження і накази і відноситись до них з повагою... честі і гідності. Тому, безперечно, треба підтримувати даний законопроект. Депутатська група "Довіра" буде це робити і закликає вас, шановні колеги. Дякую. Дякую. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович. Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Пан головуючий тільки що нагадував, цитував слова Президента, що план, порядок денний – це в першу чергу порядок. Я би хотів процитувати слова в іншому: а давайте займатися справді тими питаннями, які на часі. Зараз для наших оборонців, і я з гордістю хотів би згадати керівника і значну частину патрульної поліції славного міста Маріуполя, керівника "патрульки" Вершиніна, який разом з бійцями інших формувань зараз тримає над нами небо, утримуючи український Маріуполь таки українським. Але нашим оборонцям зараз, а, на жаль, до них вписали і працівників поліції, які дуже часто зловживають своїм становищем, непотрібний зараз цей закон. Відповідальність за образу честі і гідності не має відрізнятися для жодного громадянина України. У даному законі ми чомусь виділяємо поліцію. А хочу нагадати такі випадки, коли та сама поліція, не така, яка героїчно стоїть зараз і тримає небо над нами, а така, яка паразитує на вулицях, просто ні за що хапала і закривала активістів. Власне, так роблять і в Росії, посилаючись на посилену відповідальність за непокору чи образу. Чи на часі цей закон зараз? Ні. Тому його точно не можна приймати в цілому, як тут закликали колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили це питання, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і підготуватися до цього рішення. прийняти за основу і скоротити наполовину строки подачі пропозицій саме щодо законопроекту 5050-1. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу та скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та… Ми спочатку голосуємо те, по чому є рішення комітету, якщо воно не набирає, тоді ми голосуємо другий. Ну, так завжди було вже ми говоримо за основу так як і написано в рішенні комітету, а не в цілому. Якщо набирає за основу, воно… Все. Я зрозумів. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу та скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок… Ви хочете два голосування, щоб було? А, ви по цьому. Я думав, що ви хочете 5050. Добре. Шановні колеги, тоді я ставлю першу пропозицію, прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців. Я перепрошую, інша назва закону, тому що це 5050-1. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів. Це законопроект 5050-1. Голосуємо прийняття за основу. Прошу народних депутатів голосувати.

За-321 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання прийнятого законопроекту номер 5050-1. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-274 Рішення прийнято. З процедури? Будь ласка, Гео Лерос. Шановні колеги, може ми без виступів все проголосуємо і підемо, все одно немає ніякої трансляції? Це займе 20 хвилин все голосування. Пан Гео, я з вами дуже солідарний. І ми кожного дня, коли працюємо з лідерами фракцій і груп у форматі Погоджувальної ради, це пропоную. Але рішення прийнято таке, як прийнято. Але якщо, колеги, ви змінили цей підхід, ми готові проголосувати в тому форматі, який оголосив народний депутат. Але от фракції махають "ні". Ми не можемо такого зробити, не ті часи вже. Шановні колеги, переходимо далі. Наступний законопроект, це друге читання. Ми домовилися голосувати його без обговорення. Це законопроект 7227. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7227. Шановні колеги, прошу голосувати. За – 355. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7313.

проголосувати щодо включення до порядку денного сесії цього законопроекту 7313. Прошу голосувати. За-338 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-289 Рішення прийнято. Шановні колеги, а може все-таки без обговорення його? Ні? Добре, запишіться: два – за, два – проти. Будемо обговорювати. А треба? Ні, ми домовилися, що без доповіді, але з обговоренням. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Дякую. Пропоную швидше переходити до голосування. Дякую. Дякую. Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна, "Європейська солідарність". Шановні колеги, безумовно, ми підтримуємо цю ініціативу, яка допоможе принаймні в частині заборонити і припинити Росії і Білорусі заробляти Власне, в Україні не має нічого бути ні російського, ні білоруського. І я вважаю, що має йти мова не тільки про такі точкові речі, про які ми говоримо сьогодні з медикаментами, а загалом про блокування блокування всієї торгівлі з тими варварами, які чинять злочини на нашій території. Ми не можемо з вами вимагати від світу санкцій, а самим ухвалювати напіврішення. І взагалі будь-які контакти з Росією і з Республікою Білорусь мають бути обрубані і мають бути припинені. Більше того, я сподіваюсь, що після війни ми повернемося до тих рішень і до розгляду того, чому і хто ініціював рішення про повернення імпорту імпорту електроенергії з Росії і Білорусі і багатьох інших речей. І я пропоную, щоб Верховна Рада України взагалі ухвалила комплексне рішення, яке нарешті унеможливить усю цю ганьбу, включно з такою ганьбою, як імпорт російського і білоруського бітуму на дороги, якими тепер російські танки йдуть убивати наших громадян. Тому цей законопроект ми, безумовно, підтримуємо і сподіваємося, що Верховна Рада цим не обмежиться, а продовжить забороняти російські рупори в Україні, в тому числі і з московською церквою. Дуже дякую. Підтримуючи пропозицію Гео Лероса, пропоную перейти до голосування і одразу проголосувати всі інші законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили це питання. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, пропозиція комітету прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. А також я ставлю скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання. Голосуємо одним голосуванням. Шановні колеги, тому прошу народних депутатів прийняти за основу, прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними…

Шановні колеги, я перепрошую, бо трошки у нас був міжкомунікейшн з нашим колегою. Я ставлю пропозицію прийняти за основу та скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь. (Шум у залі) Ну, для чого ви збільшуєте кількість голосувань, якщо ми раніше так голосували? ви не хочете скорочення строків голосувати. Я зрозумів. Добре, давайте тоді по порядку. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь (реєстраційний номер проекту 7313).

За-316 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 7313), який ми тільки що прийняли за основу. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, я просто хочу попросити вас, ми з вами працюємо інколи тиждень, інколи десять днів, кінцевий варіант ми зводимо на початку, коли ми заходимо в зал, і ми погоджуємо рішення, яке ми будемо ставити. Тому я дуже прошу, про це говоріть завчасно, а не після того, як ми погодили. Будь ласка, з процедури. Артур Володимирович, будь ласка. 14:08:17 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги! По-перше, я хочу подякувати Голові Верховної Ради за те, що ми зараз голосуємо окремо ті рішення, які не треба голосувати разом, коли ми працюємо по Регламенту. Також хотів би звернутися до всіх, особливо до фракції "Слуга народу", і сказати, що працювати за Регламентом – це рішення "Слуги народу". Бо консенсус, який працював перші тижні роботи Верховної Ради, тоді дійсно годинами кожного дня збиралася Погоджувальна рада, і ми проходили засідання за 20-30 хвилин, тому що була погоджена кожна літера. за рішенням, ще раз підкреслюю, "Слуги народу" ми працюємо по Регламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за консенсус, який ви завжди вносите в цей зал. Дякую, Артур Володимирович. Ідемо далі. Будь ласка, наступний законопроект 7307 – це проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку". Шановні колеги, я пропоную включити це питання до порядку денного сесії, законопроект 7307. Прошу народних депутатів голосувати. За-289 Рішення прийнято. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися без доповіді: два – за, два – проти. Що "ні"?

Шановна президія, шановні колеги, більшість підприємств Укроборонпрому, а це 97 підприємств, що розташовані на підконтрольній території України, є режимними підприємствами, які мають зовнішній захисний периметр, який забезпечує відповідний режим роботи підприємства. Захисні внутрішні заходи, як правило, відсутні чи досить слабкі. І це вже показала історія того, як наші підприємства зіткнулися з проблемою орендарів, які виготовляли подібну продукцію, яку потім вивозили, замість виробленої ними продукції – продукцію наших оборонних підприємств. Якщо у нас зараз в цьому проекті закону не буде певних запобіжників, а саме лише щодо передання в оренду майна, яке буде фізично ізольоване від підприємства-орендодавця, якщо не буде визначений чіткий перелік орендарів, орендарів, які можуть бути взагалі претендентами на оренду таких площ, є великі безпекові та корупційні ризики щодо допуску до внутрішнього обороту техніки оборонного призначення, технічної документації, до внутрішнього обороту всього, що відбувається на наших оборонних підприємствах. Без цих запобіжників голосувати не можна. Тому ми в першому читанні не будемо підтримувати цей проект закону. другого читання такі запобіжники з'являться, то можна тоді говорити, але і технічно треба унормувати дуже багато пунктів. Що означає: передати на час воєнного стану і 3 місяці? Як фізично можна виписати в договорах оренди і як потім можна позбутися такого орендаря з такої території? Тобто досвід абсолютно не вивчений. Натомість уряд має використовувати такі важелі і такі інструменти, які є в його руках, а це якраз державне оборонне замовлення.

Вітаю, колеги! Дякую, Данило. Звісно, зауваження пані Южаніної мають місце, тому в рішенні комітету ми зазначили це: законопроект за основу. Також є в нашого комітету деякі зауваження, тому запрошую попрацювати разом. Надавайте правки, і ми розглянемо. Але в цілому. Ініціатива дуже гарна. Є багато зараз прикладів підприємств, які, дійсно, мають і досвід, і фаховість, і експертність у деяких видах озброєння чи техніки. І ця процедура, на жаль, ну так вона прописана була, надання в оренду потребує часу дуже великого, якого у нас, на жаль, з вами нема. Нам якнайшвидше потрібна перемога. Тому, будь ласка, підтримайте закон за основу. Дякую, колеги. Дякую. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, закінчилися патріотичні питання, почалися шкурні. Ну, нормально, так у нас і побудована, на жаль, робота Верховної Ради останні дні. Я хочу просто звернутися до всіх депутатів, тому що я не маю сумнівів, що кожен з вас твердо переконаний, що Укроборонпром український, там, де виробляється необхідна для України зброя, – це серце нашого захисту, серце нашої сили. Це по суті в майбутньому мусить стати один з найпотужніших напрямків розвитку нашої економіки і нашої національної безпеки, обороноздатності. Укроборонпром не можна розбазарювати, не можна його розпродавати, не можна нічого з ним робити. Треба, навпаки, посилювати і збирати всю міць. Але цим законом передбачено, що об'єкти Укроборонпрому можна передавати безоплатно приватним структурам. Можна віддавати в оренду без будь-якої спеціалізації на цьому напрямку. Ну, дорогі друзі, ну, не може такого бути, що під час війни Верховна Рада голосувала за такі закони, це проти наших національних інтересів. І тому я прошу голосувати проти і не ставити таких законів, а навпаки внести закон про посилення Укроборонпрому, про фінансування, про правильну структуризацію і про забезпечення України власною зброєю. Слава Україні! Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція "Голос". 14:16:24 КЛИМЕНКО Ю.Л. Шановні колеги, ми будемо підтримувати цей закон за основу. Але хочу вам сказати, цей закон складається з одного абзацу, але він виписаний так, що його фактично треба переписати. Тому ми, безумовно, будемо подавати правки і переписувати його до другого читання, щоб він відповідав він відповідав іншим законам і був гармонізований з орендою державного майна, який ми з вами прийняли, нагадаю, два тижні тому сесійних, для всіх державних підприємств прискорену процедуру оренди. Так само повинно, мабуть, бути зроблено з Укроборонпромом. Але хочу вам сказати, що хочеться побачити законопроект про розвиток Укроборонпрому і почати хоча би з будівництва і виробництва патронів, снарядів, ремонти бронетехніки, танків. Ми все з вами фактично купуємо за кордоном. Тому основний законопроект повинен бути про розвиток економіки через військове виробництво, через ізраїльську модель, яка, власне кажучи, буде тягнути нашу економіку, яка зараз страждає від війни. Тому давайте ми не будемо здавати, основним пріоритетом повинно бути не не здавання в оренду потужностей Укроборонпрома, а налагодження виробництва всієї техніки, розвиток нашого власного виробництва Укроборонпрому, а після цього зайві площі можна здавати в оренду. Тому що без державного оборонного замовлення і власного виробництва ми війну ні цю, ні наступну не виграємо.

Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України “Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну “Укроборонпром” та забезпечення їх (реєстраційний номер проекту 7307). За-285 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 7307. Шановні колеги, прошу голосувати. Вже перейшли до другого.

За-272 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання. Йдемо далі. Далі у нас друге читання йде. Шановні колеги, була домовленість, я ще раз хочу її підтвердити, 7172-1 ми голосуємо без обговорення. Ніхто не ставить своїх поправок, так? Шановні колеги, я вношу пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (реєстраційний номер проекту 7172-1). Так, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-330 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Олександр Сергійович, коротке оголошення і йдемо далі. Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Стратегічний форсайт України". Співголови цього об'єднання Жмеренецький Олексій Сергійович і Подгорна Вікторія Валентинівна. І відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Ковальова Олексія Івановича. Шановні колеги, наступний законопроект 7269, це друге читання. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (друге читання). Без обговорення, так, шановні колеги?

у залі) Шановні колеги, будуть ставити багато. Я так розумію, "Європейська солідарність" буде ставити. Яка фракція ще буде ставити? Одна правка "Голосу". "Батьківщина" теж правки... Всі правки чи..? Всі, да. Я бачу. Ну, тоді йдемо по цьому, йдемо по тих правках, які є, ті, що в мене виділені відхиленими. 4-а. Тимошенко Юлія Володимирівна. Будете наполягати? Шановні колеги, ми зараз підійшли до прийняття правок до дуже концептуального законопроекту. Це стосується основи існування демократії в Україні – це місцеве самоврядування. Ми всі віддаємо собі звіт, що що під час воєнного стану, під час війни, безумовно, мусять існувати достатньо чіткі вертикальні системи управління. І ми підтримуємо введення воєнних адміністрацій, наділення їх дуже серйозними повноваженнями. же час сьогодні виникає питання, як між собою мусять організувати співпрацю воєнні адміністрації і органи місцевого самоврядування? Це саме головне, щоб ми за прийняттям прийняттям цих законів не знищили місцевого самоврядування як таке. Зараз час на цю правку в мене закінчується, я прошу її підтримати. Наступну правку я...

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, 13 правка, ми пропонуємо доповнити розділ І законопроекту таким новим пунктом. Абзац перший частини третьої статті 4 викласти в наступній редакції: "Військові адміністрації населених пунктів, крім міста Києва, утворюються в одному чи в декількох населених пунктах, селах, селищах, містах, у яких сільські, селищні або міські ради, або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією фактично та законами повноваження, в тому числі внаслідок фактично саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно з законом". Тоді цей законопроект у разі його ухвалення буде цілісним і слугувати підтримці місцевого самоврядування… Шановні колеги, поправка номер 13 народного депутата Цимбалюка, вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-111 Рішення не прийнято. Я хотів запитати, ви будете навіть ті правки, які враховані частково, Артур Володимирович, да? Добре. Тоді я перепрошую, просто вони не відмічені, зараз буду тоді… 7-а, Алєксєєв. Врахована частково. Будь ласка. Шановні колеги, 7 правкою пропонується враховувати, що компетенція органів місцевого самоврядування поширюється не лише на населені пункти, а і на навколишні території, що разом становлять території територіальних громад. Важливо також передбачити можливість призначення начальником військової адміністрації населеного пункту відповідного сільського, селищного, міського голови. Я наполягаю на повному врахуванні. Прошу поставити цю правку на повне врахування. Дякую. Шановні колеги, 7 поправка. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Комітет хоче, щоб вона залишилась врахованою частково. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-117 Рішення не прийнято. Наступна 8-а, Герасимов. Врахована частково. Будь ласка. 14:26:12 ГЕРАСИМОВ А.В. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, я буду вимагати повного врахування цієї правки. Але хотів би сказати наступне. Є 53 Закон, про який прекрасно знають і колеги зі "Слуги народу", і колеги з інших фракцій, він за якоюсь причиною не підписується зараз Офісом Президента. І саме тому у нас в залі зараз з'явився 69 Закон, який ми зараз розглядаємо, 7269. Цей закон, чесно кажучи, якщо двома словами, це про побудову Північної Кореї в Україні. Ви знаєте, не за те зараз б'ються військові, за те, щоб тут була повна узурпація влади, і не за те, щоб цей закон прикривав корупцію. Тому що, знаєте, виникає таке чітке усвідомлення того, що обласні, міські, районні ради прибираються від прийняття рішень з однією метою: втихаря дерибанити кошти, які наші міжнародні партнери і які платники податків будуть виділяти на відновлення цієї країни. Саме тому отак і треба відноситися до цього законопроекту. Дякую за увагу. 8 поправка народного депутата Герасимова. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Володимир Кабаченко "Батьківщина". Колеги, дуже важливо. Наразі потреба позбавляти повноважень обраних депутатів та голів громад в місцях, де немає активних бойових дій, відсутня. У разі прийняття законопроекту у пропонованій комітетом редакції, столицю буде позбавлено права здійснювати самоуправлінські функції, надані як Конституцією, так і законодавство, оскільки на час воєнного стану абсолютно всі повноваження, незважаючи, чи знаходяться вони на окупованій території, чи ні, передаються військовим адміністраціям. Така норма паралізує діяльність місцевих самоврядувань і порушить вже налагоджену ефективну роботу. Правку 14 прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 14 поправка народного депутата Кабаченка, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-118 Рішення не прийнято. 15 поправка, Батенко, будь ласка. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, суть цієї поправки, як і багатьох інших поправок, стосується того, щоб не позбавляти, скажімо, таких населених пунктів, як місто Київ, міст обласного значення права на місцеве самоврядування. І ми в цілому за те, щоб все-таки обласні ради залишилися у своїх повноваженнях, і сподіваємося на розуміння з боку монобільшості, і ряд поправок будуть потім, потім, я так розумію, ставитися на підтвердження. Я би пропонував взагалі поставити на підтвердження ряд поправок зараз, тоді знімається логіка, під час ставити на голосування ряд поправок, які я буду озвучувати і ряд інших колег. Прошу поставити зараз на голосування поправку номер 15. І ще можна, потім перейти на підтвердження ряд поправок, щоб можна було зекономити час зараз в сесійній залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, поправка номер 15, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

місто Київ є столицею України і має окремий статус. І Конституцією України закріплено як окрема адміністративно-територіальна одиниця і регулюється Законом про столицю. І взагалі жодних особливостей щодо міста Києва цим законом не передбачено. Тому правкою номер 16 прошу виключити місто Київ з цього закону, щоб норми цього закону не поширювались на місто Київ. Дякую за увагу. Прошу врахувати цю правку.

але концепція цього закону мусила би бути такою, що тільки там, де частково окупована або окупована територія або якщо, наприклад, місцеве самоврядування саморозпустилося або самоусунулося, тільки в цьому випадку передавати

де сьогодні немає ні військових дій, ні агресії, ні будь-якої окупації, громади мирно живуть і працюють, але цим законом просто в таких громадах теж буде можливо забрити функції, бюджет і передати воєнним адміністраціям. Це не може так бути зроблено, цей закон концептуально неприйнятний. Прошу підтримати правку.

вона була прийнята під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад Європи, не плутати з Радою Європейського Союзу. І була відкрита для підписання державами-членами Ради Європи 15 жовтня 85-го року, а для України набула чинності 1 січня 1998 року. Так от децентралізація влади, застосування принципу субсидіарності є головною ідеєю цієї хартії. І це перший документ такого роду, що гарантує виконання принципу субсидіарності. А тепер увага: вищі адміністративні органи повинні вирішувати конкретні проблеми лише у випадку, якщо їх вирішення силами місцевої місцевої влади є неефективним або неможливим. От саме тому цей законопроект, він не про допомогу людям, він про узурпацію влади, про знищення місцевого самоврядування і про корупцію. Правку прошу підтримати. Дякую.

За-122 Рішення не прийнято. Наступна поправка 23-я, Тимошенко. Шановні колеги, голосуючи за цей законопроект, кожен для себе мусить прийняти рішення внутрішнє: ви хочете, щоб в Україні жило, розвивалося, працювало місцеве самоврядування чи ви цього не хочете? Ніхто не відкидає війну. Там, де є війна, там, де є реальні загрози існування керованості системою, будь ласка, ніхто не проти, щоб воєнні адміністрації робили все, що потрібно. Ця правка про що на всіх територіях у нас тепер наші місцеві голови зобов'язані протягом 24 годин при будь-яких умовах інформувати військову адміністрацію про те, що вони прийняли або те, що збираються прийняти. Ну, дорогі друзі, ну, це прямо протирічить і хартії про місцеве самоврядування, і взагалі самостійності місцевих громад на мирній частині території України. Прошу підтримати правку.

За-112 Рішення не прийнято. Крулько є? Іван Іванович, 24-а, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". в розгляд таких дискусійних законопроектів, які по суті розділяють не тільки зал, але вони є таким протипіхотними мінами проти місцевого самоврядування, тому що насправді місцеві ради залишаються без будь-яких повноважень. І ви знаєте, коли міські голови одноособово будуть вирішувати питання бюджету, як їм заманеться, чи вирішувати питання землі, як їм заманеться, то в нас є дуже творчі міські голови, які цим будуть користатися не задля розбудови місцевого самоврядування, різні є випадки. Тому і існує принцип стримань і противаг, коли місцева рада приймає рішення, а міський голова їх підписує. І там, де немає війни, місцеве самоврядування мусить нормально працювати, не треба зараз його знищувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 24 поправка народного депутата Крулька. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-106 Рішення не прийнято. Наступний законопроект... Наступна, перепрошую, поправка 25. Власенко, будь ласка. 14:37:05 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Сьогодні багато цитували виступ Президента, так от, Президент сказав: давайте не будемо приймати тих законів, які не є необхідними прямо зараз. Яка необхідність позбавляти органи місцевого їх повноважень, особливо на тих територіях, де не відбувається активних бойових дій? Абсолютно ніякої. у нас є два міста, згідно з українською Конституцією, із спеціальним статусом – це міста Київ і Севастополь. У Києва іще є третя специфіка, Київ – це місто-столиця, яке виконує специфічні функції. тому якщо буде необхідно, якщо ворог знову повернеться до облоги Києва і буде необхідність запровадити тут функціонування військової адміністрації, то тут повинна бути своя специфіка як для міста, яке є спеціальним, згідно з Конституцією має спеціальний статус, а також є столицею України. Саме про це і поправка 25. Прошу її підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 25 поправка народного депутата Власенка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

навіщо щоб військові адміністрації перебирали функції органів місцевого самоврядування, місцевих рад, обласних рад, міських рад в місцях, де не проводиться активних бойових дій, місця, які зараз живуть майже звичайним життям, майже, і повністю здатні органи місцевого самоврядування управляти містами, селами, громадами і таке інше. А правку номер 27 прошу врахувати, вона теж стосується окремого статусу міста Києва як столиці. Дякую за увагу.

Приймаючи рішення про реалізацію таких повноважень, голова має всього лише інформувати начальника військової цивільної адміністрації протягом 24 годин, але законопроект не встановлює жодних інших запобіжників, які б визначали законність, виправданість таких рішень, а також відсутність зловживань. Фактично в тих містах, де ситуація є стабільною і контрольованою, відповідні повноваження можуть бути використані на шкоду громаді з метою звільнення конкретних осіб, призначення своїх, укладення вигідних договорів. Поправка пропонує обмежити сферу прийняття таких рішень, а саме: питаннями внесення до місцевого бюджету змін, необхідних для здійснення заходів правового режиму воєнного стану військовим командуванням або відповідної військової адміністрацією на підставі звернення військового командування чи адміністрації. Колеги, прошу підтримати. Ми не будуємо корупційну диктатуру, а захищаємо країну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 29 поправка народного депутата Княжицького. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-105 Рішення не прийнято. Наступна 30-а. Синютка. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати України! Ми домоглися значного супротиву ворогу і перемог в нашій протидії агресору єдністю нашого суспільства. Сьогодні запропонований законопроект фактично виключає десятки тисяч (я хочу підкреслити, навіть не тисячі, а десятки тисяч) депутатів місцевих рад, які законно обрані, які представляють свої громади. Які незалежно від політичних уподобань об'єдналися для того, щоби захистити країну на лінії зіткнення і підтримати державу, підтримати Збройні Сили України в тилу. Сьогодні позбавляти цих депутатів можливостей репрезентувати волю громад є неправильно і є шкідливо. Таким чином ми будемо діяти всупереч єдності суспільства, яке сьогодні склалося. Прошу підтримати правку і не забирати повноваження в депутатів місцевих рад. 30 поправка народного депутата Синютки. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. 33 поправка. Герасимов, будь ласка. 14:42:43 ГЕРАСИМОВ А.В. Дякую, Руслан Олексійович. Шановний Руслан Олексійович! Шановні колеги! Ви знаєте, що означає прийняття цього закону? Це означає, що "Слуга народу" і монобільшість не довіряє жодному зі своїх депутатів місцевих рад. От ви просто вчитайтеся в самі тексти, які ви зараз продукуєте. Ви вважаєте, що обласні, районні та міські ради, їм довіряти не можна, тому треба призупинити їх повноваження і після того, вибачте, це чи взагалі призупиняти, чи передавати ці повноваження мерам. Я вважаю, що це невірно і саме тому цей закон є сьогодні шкідливим. От просто подивіться. Бо, якщо призупиняються повноваження просто обласних рад, наприклад, по всій території України, навіть там, де не ведуться активні бойові дії, ну, це я не вважаю вірним. В 53-му Законі була прописана нормальна редакція, де ми чітко написали, що тільки у разі захоплення або оточення адміністративного центру області. Навіщо це зараз зроблено…

Я хочу звернутися до колег з фракції "Слуга народу". Скажіть, ну, от просто чесно собі скажіть, ви дійсно вважаєте, що на тих територіях, де немає ніяких активних бойових дій, що треба забрати у обласних рад, у рад ОТГ, у голів ОТГ, у всіх забрати повноваження і передати воєнним адміністраціям? Ви дійсно так вважаєте? Ви вважаєте, що Україна, яку сьогодні підтримує весь світ як демократичну європейську країну, може взяти і вбити одним законом місцеве самоврядування? Чи ви вважаєте, що наші органи місцевого самоврядування недостатньо допомагають теробороні, нашим добровольчим формуванням? Вони допомагають і вони всі сьогодні з нами на передовій. Не чіпайте повноваження органів місцевого самоврядування на тих територіях, де немає бойових дій.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Цим проектом закону ми забираємо повноваження в депутатів місцевих рад, які стосуються розпорядження бюджетом і передаємо їх в одноосібне управління голів міських, сільських, селищних об'єднаних територіальних громад. Скажіть, будь ласка, чи є на сьогоднішній день хоча би єдиний прецедент в Україні, коли на пропозицію і потребу виділення коштів на оборону країни, на допомогу територіальним громадам, на виділення коштів для облаштування біженців було не прийнято рішення? Я підкажу вам, таких прецедентів на сьогоднішній день немає. Коли ми перебираємо від колективного органу влади і передаємо одноосібно питання вирішення коштів, ми йдемо шляхом потенційної корупції. Я переконаний, що таким шляхом йти не можна. Тому прошу підтримати цю правку і не допускати корупції в нашому суспільстві. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 58-а. Герасимов, будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, шановні українці! Ми ж йдемо в Європу, правильно? Ми зараз заповнюємо опитувальник відносно того, щоб стати країною чи кандидатом в члени Європейського Союзу. І непросто так в хартії місцевого самоврядування написано, що місцеве самоврядування – це одна з основних підвалин демократичного суспільства. Існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними повноваженнями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління. Ми в жодному разі не проти створення військових адміністрацій там, де це реально необхідно. Реально це необхідно на лінії фронту. Реально це необхідно в тих районах, які постраждали від російської агресії і в яких зараз треба чи укріплювати оборону, чи розміновувати, чи відновлювати інфраструктуру. Але виникає дуже просте питання: з якою метою ви хочете зробити це по всій країні? Відповідь очевидна, я буду її сьогодні повторювати багато десятків і сотень разів, – це корупція. Дякую.

За-105 Рішення не прийнято. 39-а. Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, цей закон має декілька напрямків позбавлення місцевого самоврядування своїх функцій, повноважень, прав, свобод. Перше. Це узурпація воєнними адміністраціями всіх повноважень місцевого самоврядування. є і друга тут частина, коли голова органу місцевого самоврядування, який обраний, може без рішення ради робити що завгодно. Правка 39 йому право без ради, без рішення ради, створювати структури виконавчих органів, загальну чисельність з'ясовувати, виконавчі структури формувати так, як він хоче, і багато чого іншого. Але саме головне, що тут немає слова Це практично на постійній основі може так трактуватися. І це категорично неприйнятно. І тому я прошу і правку підтримати, і за закон цей не голосувати ні за яких обставин.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Рішення про створення військових адміністрацій було виправданим кроком і потрібним для переведення країни на оборонні рейки для прийняття швидких і необхідних рішень. Але цим проектом закону ми позбавляємо повноважень обласні ради і позбавляємо повноважень районні ради в тих територіях, які на сьогоднішній день знаходяться далеко від зони бойових дій. Ми на сьогоднішній момент не виключаємо ті ради, які знаходяться на лінії зіткнення чи в окупації, що було би правильно, а своїм проектом рішення мінімізуємо і позбавляємо права на представництво громад всі обласні ради, всі районні ради, які знаходяться далеко за лінією зіткнення. Вважаю це недоречним і пропоную відхилити таку норму в законопроекті. Прошу підтримати правку. 40 поправка народного депутата Синютки. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, особливо мажоритарники з фракції "Слуга народу", я повторив і повторю ще раз, цей законопроект про недовіру вашим власним депутатам місцевих рад. Бо якщо вчитатися в його норми, він саме так і виглядає. Але ви знаєте, що також важливо прийняти до уваги, особливо сьогодні, коли ми ведемо боротьбу з агресором? Дуже слушно сьогодні пишуть багато українців, що ніколи у Росії не виграє маленька ви знаєте, от, згадайте, як на початку 2000-х Путін знищував місцеве самоврядування в Росії, і це було одним із елементів створення тієї диктатури і створення тієї агресивної держави, яка з 14-го року напала на Україну. Саме тому не треба робити це в нашій державі, не треба сьогодні будувати тут Білорусь, Росію чи Північну Корею, бо виграє у агресора тільки велика Україна.

За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 43-я. Тимошенко. ми готуємо спеціальні документи від України щодо вступу до Європейського Союзу. І там ми мусимо чітко визначити, що ми відповідаємо тим стандартам, тим вимогам, які по суті потрібно мати кожній країні, щоб вступити до Європейського Союзу. Якщо зараз почнеться необґрунтована абсолютно нічим на територіях, де немає активних військових дій, зачистка місцевого самоврядування, практично нівелювання всіх функцій депутатів, голів і так далі, як ми з вами будемо заповнювати ці документи до вступу до Європейського Союзу, коли це ніхто не зрозуміє і не сприйме? І тому я прошу не підтримувати цей закон…

Дякую. Шановні колеги, даний законопроект дозволяє громаді за власним рішенням передавати повноваження органам місцевого самоврядування до органів самоорганізації населення. Тобто таким чином це дає повністю можливість голові передавати всі повноваження місцевої ради органам самоорганізації населення. Оскільки профільний Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" не передбачає перелік, які повноваження можна передавати, а які ні, то буде фактично можливість передати всі повноваження до незрозуміло яких органів самоорганізації населення. Тому я пропоную виключити цю норму з даного законопроекту. Дякую.

За-105 Рішення не прийнято. Наступна 48-а. Герасимов, будь ласка. Перепрошую, Синютка, 45-а. Да, 45-а, Синютка. Перепрошую. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Цим проектом закону передбачається повноваження по створенню виконавчих комітетів об'єднаних територіальних громад передати від ради до повноважень голови об'єднаної територіальної громади, незрозуміла така пропозиція. Тому що жодних оперативних рішень, які б забезпечували прийняття не виконкомом, а іншим органом влади, немає. І складається таке враження, що голові об'єднаної територіальної громади делегуються ці повноваження для того, щоб створити кишеньковий підконтрольний тільки йому виконавчий комітет, який буде приймати рішення, які в основному будуть формуватися сфери містобудування, сфери земельних відносин і тих сфер, де точно потрібен контроль громади. вважаю такий проект рішення неправильним і прошу підтримати мою правку, щоб не передавати такі повноваження від ради об'єднаної територіальної громади одноосібно голові. ГОЛОВУЮЧИЙ. 45 поправка народного депутата Синютки, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

якщо ми йдемо у Європу, то знищення місцевого самоврядування, а закон саме про це, от просто прохання почитати. Ви знаєте, співпраця дуже серйозна протягом перших тижнів війни між всіма фракціями йшла тільки тому, що всі фракції уважно читали всі закони, і саме тому на виході були дуже зважені нормальні рішення. Тому знищення місцевого самоврядування, воно точно нам не допоможе продовжувати бути демократичною державою, продовжувати бути державою, яка буде гідним кандидатом на членство в Європейському Союзі і стане членом Європейського Союзу. поряд з тим, як закривалися телевізійні канали і обмежувалась свобода слова, от цей закон, цей законопроект поки що він викликає дуже великі сумніви в реальній меті української влади сьогодні. Тому прошу підтримати правку, а законопроект прочитати і не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 48 поправка Герасимова комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. 49 поправка, Тимошенко. 14:58:42 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні друзі, а тут вже порушуються не тільки основи місцевого самоврядування, а і по суті основи розподілу бюджетних ресурсів, тому що тут в цьому пункті 1 розділу І законопроекту пункт 4 частини четвертої статті 9 передбачається, що коли воєнна адміністрація перебере на себе всі повноваження місцевих органів влади, то фінансування воєнної адміністрації буде Це просто протирічить логіці взагалі побудови державних фінансів. Тому що функції такі, як функціонування воєнної адміністрації, може фінансуватись тільки державним бюджетом і ні в якому випадку не місцевим. Як можна взагалі таке сюди вписувати? В місцевому бюджеті і так копійка там просто кожна на обліку, їх не вистачає, а тут ще будуть забирати гроші на фінансування воєнної адміністрації. Тому я прошу… ГОЛОВУЮЧИЙ. 49 поправка, народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

територіальні громади, які під зоною окупації знаходяться, в зоні окупації, і там, де ведуться бойові дії, з одного боку, і всі інші громади, які живуть мирним життям. І для тих громад прописати чітко для тих громад, які живуть мирним життям, що вони мають право вносити зміни до місцевих бюджетів, необхідних для з здійснення заходів воєнного стану і так далі, і тому подібне для потреб війни. На жаль, комітет на це пішов, і ми змушені зараз гаяти час, тому що є більш нагальні невідкладні проблеми, і ставити ці поправки на голосування. В мене прохання до залу підтримати таку логіку, і взагалі проблематика законопроекту буде розв'язана і ми можемо тоді голосувати за нього. Давайте, щоб для розуміння, я надам комітетові. Будь ласка, одну хвилинку, Тарас Іванович, я підтримую логіку, про яку ви говорите. Власне, мова про правки, які стосуються обласних рад, і різниця між редакціями першого і другого читання. Ми говорили до заходу в це питання, ті правки, як і 412-а, і 416-а, 426-а і 29-а, які поширюються на всі обласні ради, ми маємо на меті провалити в залі і залишитися в редакції першого читання, коли це поширюється тільки на території, де є тимчасова окупація або оточення обласного центру. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, єдине, якщо таке пояснення сприймається і по цьому є компроміс, ми може його взяти до уваги? Тому що щоб ми не стрибали з правок на правки. Якщо всі це підтримують, ми могли би тоді… Тарас Іванович, репліка. Вас було згадано. Дякую. Це пояснення не поширюється на статус міста Києва. Ви це знаєте. Це правки, які стосуються, власне, обласних рад. Правки по місту Києву ми вже проходили, ми можемо далі по них іти. Дякую. Немає потреби 50-у голосувати, так, Тарас Іванович? Ідемо далі тоді. 51-а, Разумков. Будете наполягати? Дякую, Руслане Олексійовичу. Насправді проект передбачає, що голова громади може вносити самостійні зміни до місцевого бюджету, необхідні для здійснення заходів правового режиму. На жаль, в законопроекті не визначено, що саме дозволяється робити в рамках таких пропозицій, а це може призводити до неефективного використання коштів громади. Тому пропонується не підтримувати в такій редакції і більш чітко визначити цю норму. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ви наполягаєте на голосуванні, Дмитро Олександрович? Наполягаєте. 51 поправка Разумкова. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. Шановні колеги, була пропозиція Тараса Івановича Батенка, якщо ми зараз проголосуємо ті правки, які створюють несприйняття, ми можемо припинити далі обговорення? Чи ми і далі будемо іти? Далі, шановні колеги, от говорять, що будуть іти далі, тому йдемо далі. Синютка, 52-а, будь ласка. Справді передача повноважень від обласних рад до військових адміністрацій тільки в зоні бойових дій було би допустимим компромісом в цьому законопроекті. Але в мене запитання в цьому контексті до доповідача. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що це буде стосуватися і об'єднаних територіальних громад, які знаходяться тільки в зоні бойових дій або є оточені? І оці всі речі, які стосуються передачі повноважень від рад до голів ОТГ з погодженням головою військової адміністрації, не будуть стосуватися тих територій, які є в тилу і які є відповідно не в зоні бойових дій? Дякую, шановні колеги. 52 поправка Синютки. Комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати. Прошу. За-101 Рішення не прийнято. 55-а, Герасимов. Дякую, Руслан Олексійович. Ще раз, ніхто не проти військових адміністрацій там, де це реально необхідно, там, де треба організовувати оборону держави. Але, ви знаєте, от в перші дні війни саме самоорганізація населення врятувала ситуацію в багатьох населених пунктах, саме самоорганізація населення. І рушійною силою дуже часто були саме депутати місцевих рад. І там, де це спрацювало, там, де вони встигли організувати територіальну оборону завдяки місцевій владі, там ситуація була набагато краща, ніж там, де ми не змогли це зробити. І вбивати місцеве самоврядування, як сьогодні цей закон говорить, я вважаю це в корні невірним. І, окрім цього, давайте не забувати, що от зараз тут на колінці збираються цей законопроект якимись правками виправити. Не можна так, це системний законопроект, якщо ви вже хочете, але там же не тільки про місцеве самоврядування, там і про неконституційні повноваження гілок влади, там і про багато інших корупційних речей. Тому правку прошу підтримати… Шановні колеги, 55 поправка Герасимова. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, Руслан Олексійович. Ви знаєте, задовго до Хартії місцевого самоврядування існувало таке місто Магдебург, якщо знаєте, існувало, між іншим, з IX століття. І, якщо пам'ятаєте, з IX століття наше місто Київ було столицею Русі. Москва була заснована, якщо я не помиляюсь, у XII, 1147 рік. Так от, Магдебурзьке право було в багатьох містах України. І здогадайтеся, де його не було, в якій країні. Правильно: в Росії. В жодному місті, якщо я не помиляюся. А що стосується України, це Львів (1237 рік), Київ (з 1494-го), Луцьк (1287), Кам'янець-Подільський, Житомир, Хмельницький, Переяслав, Бориспіль, Гостомель. І оце відрізняє нас від країни-агресора. І взагалі від країн диктатур. І сьогодні цим законопроектом просуватися до створення диктатури в Україні під виглядом і, скажімо так, прикриваючись…

За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 70. Герасимов. Я продовжу просто. І ви знаєте, що стосується Магдебурзького права, от ключове, що воно зробило. Ну просто давайте дослухаємося, це ж наша з вами історія. Запровадження Магдебурзького права в українських землях, воно насамперед захистило міське населення від сваволі королівських намісників і великих землевласників і створило сприятливі умови для розвитку ремесел і торгівлі. Отам і з'являвся середній клас. запорука нормального існування держави, і це була запорука створення нормального місцевого самоврядування. Сьогодні ви хочете його знищувати. Тому ще раз, що стосується поправки, прохання – підтримати. Цей законопроект в жодному разі сьогодні голосувати не можна. Тим більше, ще раз, це сьогодні збірна солянка багатьох поганих речей, про які я сьогодні ще буду говорити. ГОЛОВУЮЧИЙ. 60 поправка народного депутата Герасимова. Вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

виникає дуже просте питання: а хто ж їх туди засунув? От в мене іншого слова немає. Засунути для того, щоб зібралася Верховна Рада і для того, щоб їх збивати? От сьогодні ж з цієї трибуни говорив Президент України про те, що не треба витрачати час і не треба ставити зайві закони. Ставити поправки і їх збивати – це не зайве? Слухайте, ну це повний хаос. А що стосується інших речей, то ви в курсі, що тут зараз хочуть пропихнути сумісництво державних чиновників. Сумісництво. А що ще там хочуть пропихнути в цьому законі? Тому я і кажу, і повторюю багато разів, і буду повторювати ще багато разів. Перш за все цей законопроект про корупцію, прошу його не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 62 поправка, народного депутата Герасимова. Відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. 15:10:45 За-87 Рішення не прийнято. 64-а, Герасимов. Дякую. І ви знаєте, ще один важливий момент. Ми вже говорили про те, що в цьому законопроекті закладено дуже багато норм, які є неприйнятними для нашої демократичної країни, яка кандидат на вступ до ЄС і яка яка сьогодні б'ється з агресором за звільнення своєї території. Але є ще питання, як це все написано. Ну, наприклад. От ви сьогодні кажете, що військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генштабу Збройних Сил України або відповідної облдержадміністрації. З цим можна погодитись. Але от чи врахували ви, що низкою положень ви на Генштаб, який сьогодні воює, накладає окремі повноваження окремих військових адміністрацій у разі, якщо на відповідній території обласна військова адміністрація не утворена? Навіть в цих деталях видно, наскільки не професійно створений конкретно цей законопроект. І оце його відмінність від 53-го. Правку прошу підтримати, законопроект ні. 74 поправка Герасимова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

От скажіть, будь ласка, частиною четвертою статті 9 закону в редакції цього проекту пропонується передбачити, що в період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова, на території якого не ведуться бойові дії, підкреслюю (про це говорили сьогодні багато моїх колег) та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації в населеному пункті з обов'язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації, може здійснювати одноосібно низку повноважень, віднесених статтею 26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень відповідно місцевої ради. А взагалі подумали, що така правова норма буде взагалі обмежувати компетенцію сільських, селищних і міських рад, які між іншим виконують свої повноваження відповідно до Конституції, підкреслюю, України? Це не тільки порушення Конституції, а, ще раз підкреслюю, це недовіра, недовіра сьогодні монобільшості і Офісу Президента, бо я впевнений, що там писався цей закон, до власних представників в міських радах. Так навіщо ж ви їх обирали, якщо ви їм не довіряєте? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 66-а Герасимова. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати

За-89 Рішення не прийнято. 68-а. Герасимов, будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Ще раз повертаюся, от ми зараз говорили про те, що ми сьогодні обмежуємо компетенцію сільських, селищних і міських рад на територіях, на яких не ведуться, підкреслюю, бойові дії. А тепер увагу, можу вам сказати, що сільські і селищні ради, вони виконують свої повноваження відповідно до Конституції і законів України, зокрема Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". от саме ці норми, вони не відповідають статті 7 Конституції, бо в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, та частині першій статті 44, де органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визнаних законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. І ця невідповідність Конституції України, вона є неприйнятною. Тому навіть, ще раз повторю, питання про що в цьому законі – в цьому законі Північна Корея. Питання про те, як це виписано – це виписано антикорупційними нормами. Дякую. Правку прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 68 поправка народного депутата Герасимова. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 70. Герасимов. Дякую, Руслане Олексійовичу. Я вже говорив, що окрім основної мети – знищення місцевого самоврядування, і от, чесно кажучи, я хочу після того детально проаналізувати перелік всіх, хто буде за це голосувати. І ви знаєте, я думаю, що його треба буде просто довести до кожного селища, до кожного містечка і до кожного депутата депутата місцевої ради, хто в цій залі Верховної Ради буде голосувати за знищення місцевого самоврядування в Україні. Бо, ви знаєте, коли будується Північна Корея чи там будується Білорусь, чи маленька Росія, наступний крок – це знищення Верховної Ради України. І між іншим, я вам скажу, що те, як сьогодні, наприклад, висвітлюється діяльність Верховної Ради України, щось мені підказує, що наступним кроком після місцевого самоврядування буде якраз і знищення Верховної Ради України в певному сенсі. Так от хотів би сказати, що окрім цього, є багато інших речей, поганих у цьому законі. Про сумісництво державних чиновників я вже казав. І цю норму, я думаю, колеги теж розвернуть сьогодні досить серйозно. Але також там є функції, які... ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 70 поправка Герасимова. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

і знов-таки незаконно. От якщо ви вже хочете це зробити, що вам заважає це робити законним шляхом? Так от частиною другою статтею 11 закону в редакції проекту пропонується передбачити, що Президент України в період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Правильна ж норма. Це і, можливо, потрібно це робити. Але чому це робиться в неконституційний метод? Тому що Конституція України не наділяє Президента України повноваженнями приймати рішення про відсторонення посадових осіб від займаних посад. От скажіть мені, будь ласка, чому всі ці норми прописуються настільки бездарно, навіть ті з них, які навіть, з моєї точки зору, треба приймати? Саме тому правку правку прохання підтримати, закон ні. ГОЛОВУЮЧИЙ. 74 поправка Герасимова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 76, Герасимов. Дякую, Руслан Олексійович. Продовжимо говорити про солянку хотєлок корупційних, які закладені в цьому законопроекті. От ви, наприклад, в курсі, що одним одним з елементів, який сьогодні є в цьому законі, дозволяється приймати нормативно-правові акти місцевих органів без проведення їх через Мін'юст та перевірки на їх відповідність законодавству, причому такі акти діятимуть і навіть після скасування воєнного стану? От ви мені скажіть, будь ласка, а навіщо це робити? Ми вже один раз зупиняли таку корупційну норму, коли якраз в період роботи консенсусу зупинили норму, коли хотіли підписувати договори оренди в період воєнного стану на 100, 200, 300 років. Зупинили це. Але навіщо зараз цю норму тут в законі залишати? Це я вам просто демонструю яскраво, що цей закон не тільки про вбивство місцевого самоврядування, цей законопроект про корупцію. Правку прохання підтримати, законопроект ні. 80 поправка Герасимова, комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

От запропоновані зміни до частини десятої статті 9, це якраз про те, що можна без Мін'юсту та без будь-якої перевірки там приймати рішення, вони встановлюють, що у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування військово-цивільних та військових адміністраціях та їх посадових осіб не поширюються вимоги законодавства про прийняття та оприлюднення нормативно-правових актів. От ви знаєте, частину, звичайно, ми розуміємо: ті, які відносяться до сфери безпеки і оборони. Але ж тут не написано про ті, які стосуються сфери безпеки і оборони. Це вам яскравий приклад, що готується дерибан грошей, причому корупційний, без рад, без обласних рад на дану хвилину, без районних рад, без рад ОТГ, без міських рад. І після того навіть припиняється оприлюднення цих рішень. Це я просто пояснюю, що в цьому законі понаписували. Причому це понаписувала, як мені здається, не фракція "Слуга народу", тому що фракція писала 53 закон і він нормальний. 80 поправка Герасимова, комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 80-а. Герасимов, будь ласка. Продовжуємо говорити про речі, які є неприйнятними. Просто я демонструю і хочу, щоб просто дослухалися. Я буду повторювати, тому що я бачу, що дуже багато йде обговорень між собою якихось питань особистих і власних, але закон надто серйозний. Я прошу, щоб все ж таки почули це. законопроект пропонує наділити начальника військової адміністрації повним обсягом повноважень місцевих рад, і нова частина друга статті 10 визначає, що начальник військової адміністрації виконує всі повноваження місцевих рад без будь-яких обмежень, без будь-якого зв'язку із заходами воєнного стану. От дуже важливий момент: без будь-якого зв'язку із заходами воєнного стану. Ми погоджувалися з тим, що це надважливо там, де йдуть активні бойові дії, там, де замінування, там де потрібне відновлення територій. Але, от скажіть мені, будь ласка, навіщо це потрібно, наприклад, на Закарпатті? Дуже просте питання. Навіщо це потрібно на Франківщині? Навіщо це потрібно на Тернопільщині? Навіщо це потрібно на Львівщині? 94 поправка Герасимова. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

я, як ви знаєте, дуже уважно читаю багато законів. І, між іншим, вдячний колезі Безгіну і колезі Завітневичу, і колезі Іонушасу за те, скільки законів я прочитав за ці два місяці війни особисто. в цьому законопроекті він пропонує встановити додаткову підставу для фактичного відсторонення міських голів у населених пунктах, де не проходять бойові дії і в яких органи місцевого самоврядування можуть повноцінно функціонувати. Ви знаєте, коли ми проговорили будь-які норми законопроектів у перші тижні війни, то я завжди питав, а в чому кінцева мета, в чому кінцева мета тієї чи іншої норми? І з урахуванням цього ми ці норми прописували. От саме через це, наприклад, з'явилася норма, що припиняються повноваження обласної ради, якщо захоплено чи оточено адміністративний центр області. Бо мета була не допустити, наприклад, тих подій, які могли теоретично статися в Херсонській області, хоча я вдячний облраді, яка прийняла дуже важливе рішення відносно того, що… 94 поправка Герасимова. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

я хочу зрозуміти, якщо чесно, від комітету кінцеву мету цієї норми, де ви пропонуєте якраз там, де не проходять бойові дії, встановити додаткові підстави для фактичного відсторонення міських голів. Ще раз, можливо, це в якомусь сенсі і вірно, якщо міський голова там порушує, не допомагає армії, не допомагає територіальній обороні. Але знову питання не про те тільки – що, а про питання – як. наприклад, зміни до частини шостої статті 9 пропонують утворювати військові адміністрації, відсторонюючи обраних місцевих голів у разі (увага!) наявності фактів порушення під час реалізації повноважень. По-перше, не вказано порушення саме чого. Ви розумієте, що зараз тут? Тут написано, що якщо під час, наприклад, здійснення своїх повноважень голова перейшов вулицю на червоне світло на території цього населеного пункту, то створюється військова адміністрація. Оце формально, що тут написано. Знов-таки оце питання до того, як воно прописано… ГОЛОВУЮЧИЙ. 84 поправка, Герасимов. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

як мінімум непрофесійно, почитайте висновки ГНЕУ і юридичного управління. Там же багато норм, скажімо так, не заперечується, а заперечується той шлях, яким вони виписані. І найбільш цікаво, що я найбільш впевнений, що ті депутати комітету, які читали цей закон, юристи, вони розуміють, наскільки кострубато це там зараз написано. І це окрім того, що знищується цим законопроектом місцеве самоврядування. буду втомлюватися це повторювати. І навіть якщо ви сьогодні викинете правки, як сказав сьогодні з трибуни Віталій Безгін, відносно обласних рад, то давайте не забувати, що міські ні, залишаються, районні – о'кей, це ще можна дискутувати, тому що ми знаємо, що у нас йде адміністративна реформа, хоча робиться вона невірно. Але законопроект приймати не можна. ГОЛОВУЮЧИЙ. 86 поправка Герасимова, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. 88-а, Герасимов, будь ласка. 15:27:05 ГЕРАСИМОВ А.В. Дякую, колеги. Зараз повернемося до інших поганих речей, наприклад, до сумісництва. Ви знаєте, ще раз, на сьогодні ми реально хочемо стати країною-кандидатом в члени Європейського Союзу, з реальною перспективою стати членом Європейського Союзу. Але чого ви хочете навернути цим законопроектом майже половину антикорупційного законодавства? Бо як тільки ви введете норму сумісництва для державних чиновників… Ви взагалі розумієте, що ви робите? От взагалі можна подивитися мені, хто пропустив ці правки, як голосував комітет і взагалі як ці правки з'явилися в цьому законопроекті? Саме тому, колеги, не можна лівою рукою, вибачте, казати і робити все для того, щоб іти в Європу, а правою рукою робити все, щоб стати маленькою Росією. Дякую. 86 поправка Герасимова, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Так от, законопроект пропонує наділити міського, сільського, селищного голову без… повторюю, без контролю відповідної ради – це важливий дуже момент укладати фактично будь-які договори, які мали би погоджуватися з місцевою радою, але без погодження з ними. І тепер – увага! – приготувалися? І при цьому договір фактично можна укладати на будь-який строк. Тобто ви взагалі розумієте, яку "вільну касу" ви зараз намагаєтесь створити? Ну, слухайте, століттями створювалося місцеве самоврядування, взагалі принципи місцевого самоврядування, принципи балансів і противаг, створювалися не тільки мер чи голова селищної ради, а відповідна рада, яка контролює ці процеси. Певний процес, як проходить рішення через відповідні ради місцеві. І сьогодні ви пропонуєте це повністю… Поправка 90 народного депутата Герасимова. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

і от ви знаєте, мені дуже сумно говорити зараз про те, що сьогодні ми робимо крок не в Європу, а від Європи. Ну, як це можна робити? Як це сьогодні можна робити і винести цей законопроект в зал, який не просто розколює сьогодні суспільство, а який який показує недовіру сьогодні влади до всіх місцевих депутатів, а відповідно до власного населення? Ви сьогодні збираєтесь забирати зброю у тероборони? Це теж елемент того ж ланцюжка недовіри до власного населення. Слухайте, українські люди, вони витягнули цю війну з першого дня, українська армія витягнула цю війну з першого дня. Що ви робите зараз? І продовжу про ці договори. Ви знаєте, і питання в тому, що не тільки на будь-який строк, а ще й з яких питань. А з питань, чесно кажучи, широкого кола. Зараз на наступній поправці я продовжу це пояснення, але просто щоб ви розуміли, ще раз, ім'я цьому законопроекту – корупція. Дякую.

тому, чесно кажучи, "Європейська солідарність" буде жорстко вимагати, щоб кожна копійка з тих грошей, які чи з грошей платників податків, чи з міжнародної допомоги від наших партнерів піде на відновлення, була під жорстким контролем. Тому що нам вже виставить "великого крадівництва" до війни. Так от, що таке: запропонована редакція частини восьмої статті 9 наділяє голову повноваженням укладати договори з питань, визначених частинами четвертою і п'ятою цієї статті, без погодження з радою? А от що таке договори з питань, визначених вказаною частиною статті, наразі незрозуміло. Так, може, це і є мета: так завуалювати дерибан, щоб ніхто після того, скажімо так, не міг постраждати? Шановні колеги, я, звичайно, розумію, що без відповідної ради, без її затвердження, без контролю, без відповідного проходження рішення відповідної ради красти легше. Але, можливо, цього не треба робити? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 94 поправка Герасимова. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, що в Офісі Президента збирали вже всі хотєлки. Ну, наприклад, а як в законопроекті з'явилася функція голови військової адміністрації про, чесно кажучи, прибирання МАФів? Я розумію це там, де ведуться військові дії, я розумію це, бо там треба готувати місто до оборони, там треба приймати швидкі, термінові рішення, а тепер увага: а яким чином ви хочете зробити таку комбінацію: спочатку усунути міську раду від прийняття рішень, а після того конкретно законом наділити відповідного голову військової адміністрації, наприклад, якого ви хочете призначити на Львівщині, чи на Тернопільщині, чи на Франківщині, питанням прибирання МАФів? Ви не розумієте, що ви зараз тут створюєте? От у мене просто питання: хто автор цієї норми, хто її давав? Ім'я цьому законопроекту, ще раз, корупція. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 96 поправка Герасимова, вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

коли ми обговорювали з колегами з фракції "Слуга народу" законопроект 53-й знаменитий, то завжди от чому йшла конструктивна співпраця, причому в ній приймали участь не тільки представники фракції, там приймав участь і пан Малюська, і пан Немчінов, тобто працювали єдиною злагодженою командою. Але задавали мету кінцеву і заради цієї мети все й робило. Я розумію, що це, можливо, буде не цікаво, але тим не менше з урахуванням того, що я зараз бачу в цьому законопроекті, я чітко розумію, що мета – не те, що ви… не є ключовим пріоритетом, і метою цього законопроекту не є захист держави. От що ключове. Бо ви ж прикриваєтесь цим. Ну це ж великий цинізм – прикриваючись захистом держави, прикриваючись тим, що сьогодні іде агресія, іде війна, робити корупційні речі і знищувати місцеве самоврядування. Продовжу на іншій правці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 98 поправка, Герасимов. Комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. 100, ювілейна, Герасимов. Ну, якщо не помиляюся, всього у нас 559, тому, в принципі, у нас багато роботи попереду. А ще є правки на підтвердження, Руслан Олексійович, давайте не забувати. Частину якраз хоче ставити "Слуга народу", без питань. Так от, Руслан Олексійович, ключова мета. Якщо ви прочитаєте цей законопроект, то, якщо чесно, він складається з двох таких великих суттєвих частин. Перша. Це побудова Північної Кореї в Україні. Слухайте, нам сьогодні весь світ допомагає як демократичній країні. Демократичній країні. Що робить сьогодні влада? Закриває телеканали опозиційні. Закриває, закриває. Влада сьогодні намагається знищити місцеве самоврядування. Хотів би нагадати, хто витягнув COVID в перші тижні, коли влада нам рапортувала, що все добре. Хто в перші дні допомагав готувати оборону міст? Це місцева влада. Ви її хочете знищити і місцеве самоврядування. кінцева мета – це явно не підтримка місцевого самоврядування. а кінцева мета: побудова маленької Росії в Україні. Це неприпустимо.

За-89 Рішення не прийнято. 101-а, Тимошенко. Будь ласка. 15:37:10 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу на те, що керівник комітету, який зараз доповідає цей закон і проводить обговорення правок, він сказав, що в цьому законі так і передбачено, що тільки для окупованих територій або частково окупованих, або де йдуть військові дії, там будуть воєнні адміністрації мати особливі повноваження без місцевого самоврядування. Але коли вам задали питання, логічно, чи буде воєнна адміністрація прибрана з Києва, ви сказали ні. Це означає, що цей закон, коли ви будете пояснювати своїм депутатам, абсолютно не відповідає тій концепції, яку ви проголосили. Це означає, що це буде повне самоуправство і де завгодно будуть створені воєнні адміністрації на свій смак. І тому цей закон – це є по суті ще один крок до абсолютизації влади... Шановні колеги, правка 101 народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. 102-а, Синютка. Будь ласка. Шановний пане Голово, я прошу, щоби доповідач дав відповідь все-таки на запитання, яке вже ставилось. Тому що всі ці правки, які ми зараз обговорюємо, стосуються територій, де не ведуться бойові дії і де керівництво обласних рад, де керівництво об'єднаних територіальних громад може працювати в штатному режимі. Ми уже тільки що почули, що компромісом і правильним рішенням буде, коли обласним радам, районним радам залишать відповідні повноваження. У мене запитання до доповідача, і, пане Голово, я дуже прошу вас, щоб все-таки отримати відповідь. Чи буде стосуватися те, щоби і об'єднані територіальні громади в зонах, де не ведуться активні бойові дії, зберегли за собою всі повноваження і вони не були передані ні головам ОТГ, ні головам військових адміністрацій. Коротка позиція комітету. Дійсно, є перелік з семи пунктів, де ці повноваження на період дії воєнного стану пропонують передати головам громад, щоб вони могли ухвалювати їх фактично одноособово. Причина, я думаю, зрозуміла. Навіть, якщо ми зараз візьмемо території, де не відбуваються бойові дії, є велика кількість депутатів місцевих рад, які покинули територію України, це жінки, і відповідно є проблеми з кворумом. Крім того, є велика кількість громад, де більшість або великий шмат депутатів місцевих рад є представниками проросійських партій. Відповідно в голів громад немає можливості проводити рішення, які стосуються, наприклад, Збройних Сил України. Тому, що стосується громад, центральна влада на їх повноваження не претендує, але ми вважаємо, що частина цих повноважень має бути передана головам громад на період дії воєнного стану. 102 поправка народного депутата Синютки комітетом відхилена. Позицію почули. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. 103-я. Крулько, будь ласка. Не наполягає? Наполягає. Будь ласка. Крулько не наполягає. Наступна 104-а, Власенко. 15:41:15 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Я ще раз підкреслюю, навіть під час запровадження воєнного стану, навіть під час функціонування державних інституцій під час воєнного стану ми повинні дотримуватись, принаймні не суперечити Конституції України та міжнародним зобов'язанням. Міжнародні зобов'язання України, які регламентують питання місцевого самоврядування, - це хартія, Європейська хартія місцевого самоврядування. Що стосується Конституції, то Конституція чітко визначає два міста, як міста зі спеціальним статусом – це місто Київ і місто Севастополь. А тому в місті Києві запровадження воєнного стану, функціонування військової адміністрації повинна мати спеціальний характер, і точно воно не повинно бути таким самим, як у невеличкому містечку, не грає ролі де, на Західній Україні, на Східній Україні чи десь іще. Столиця – це специфічне місто, це специфічний регіон, а тому повинен бути спеціальний порядок запровадження воєнного стану і можливого функціонування... 104 поправка Власенка, вона відхилена. Комітет залишається на своїй позиції Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. 106. Алєксєєв, будь ласка, поправка Шановні колеги, навіть в назві цього закону щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану... Тобто за логікою цього закону в тому разі, якщо в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці не можуть з причин бойових дій, воєнного стану виконувати свої функції органи місцевого самоврядування, тоді ці функції переходять до військових адміністрацій. Скажіть, будь ласка, навіщо в містах, громадах, селах, областях, щоб за опалення, за подачу гарячої води відповідала воєнна адміністрація тоді, коли всі органи місцевого самоврядування можуть спокійно виконувати свої функції? Навіщо ми приймаємо ці норми? Дякую за увагу.

ви в курсі, що поширення магдебурзького права на території України, воно сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення, бо це ж не просто про управління. Руслан Олексійович! магдебурзьке право – це не просто про документ чи про юридичні аспекти, вже історики багато написали, що це сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Це про нас з вами, про Україну, і це наша відмінність від Російської Федерації, де магдебурзького права не було. Так от українцям стали притаманні: демократизм, менша орієнтація на центральну владу, бажання будувати суспільне життя на основі правових норм. І таким чином саме магдебурзьке право допомагало формувати в нас громадянське суспільство, яке пройшло два майдани. А зараз ви хочете це… ГОЛОВУЮЧИЙ. 109 поправка Герасимова, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-91 Рішення не прийнято. Т.І. Руслан Олексійович, питання в чому, питання в тому, що я думаю, що на фоні того, що відбувається сьогодні в країні в умовах воєнного стану і на місцях, де зараз наші Збройні Сили воюють з ворогом, ми демонструємо не зовсім правильний стиль роботи у Верховній Раді України, коли ми провалюємо ці правки, розуміючи наполягаємо і провалюємо. Це недоопрацювання, я вважаю, Погоджувальної ради, коли ми домовляємося про якісь компромісні речі і не можемо їх витримати відповідно до кінця в сесійній залі. Ми розуміємо, що ці поправки не проходять, тому я вважаю, що о 16 годині ми повинні закрити на цьому етапі наше обговорення цього законопроекту, а далі в рамках Погоджувальної ради далі доопрацьовувати компроміс цього законопроекту, щоб не показувати цю ганьбу принаймні для себе, тому що суспільство нас так чи інакше не бачить і немає належного висвітлення роботи Верховної Ради України. А мою поправку 111 прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 111 поправка Тараса Івановича Батенка, ставлю її на голосування. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

За-91 Рішення не прийнято. Ще раз, 112-а, Разумков. Немає, да, вже? Дякую. 113-а. Синютка, будь ласка. Шановний пане Голово, ми тільки що почули аргументи доповідача, який говорить про те, що десятки тисяч депутатів об'єднаних територіальних громад погано відносяться до виконання своїх обов'язків. Але скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що у нас депутати є проросійських партій і з проросійським нахилом, добре, що ми сьогодні проголосували за заборону проросійських партій, у нас що, нема голів ОТГ, які налаштовані проросійськи, які вже сьогодні на окупованих територіях пішли на співпрацю з ворогом? Ми сьогодні маємо інструмент, який прийняла Верховна Рада, це Закон про колаборацію. Давайте дамо можливість сьогодні тим депутатам, які налаштовані на співпрацю з ворогом, проявити себе і притягнути їх до відповідальності. Ми не зможемо це зробити, якщо ми не будемо ставити в сесійній залі об'єднаних територіальних громад ці питання. І ще одне. Скажіть, будь ласка, а сьогодні є прецеденти, коли не зібралися ради… ГОЛОВУЮЧИЙ. 113 поправка народного депутата Синютки, комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, Руслан Олексійович. Зараз хотів би, щоб ті навіть зі "Слуги народу", хто читає закони, просто мене уважно послухали. Цей законопроект зараз в правій колонці таблиці в змінах до статей 11 і 12 пропонує наділити Президента і Верховну Раду повноваженнями відсторонювати посадовців, які ними призначаються або звільняються. Давайте так, давайте не забувати, що повноваження і Президента, і Верховної Ради регулюються Конституцією і не можуть розширюватися інакше ніж внесення змін до Конституції. Якщо в Конституції немає повноважень по відстороненню, то значить їх не може бути і в законі. І, по-друге, от важливий момент, не зовсім зрозуміло, що таке відсторонення та призначення виконуючих обов'язки. тепер увага, фактично Президент України отримає можливість відсторонити всіх суддів, в тому числі суддів Конституційного Суду України, і призначити виконуючих обов'язки суддів. Верховна Рада, наприклад, може відсторонити міністра оборони і призначити виконуючого обов'язки. Чи є це правильним рішенням сьогодні? Дуже не впевнений. Дякую. За-84 Рішення не прийнято. 117 поправка. Тимошенко, будь ласка. Шановні депутати більшості, ви зараз, мені здається, допускаєте одну зі стандартних помилок, ви вважаєте, що якщо у вас є більшість, то прикриваючись війною, ви можете руйнувати основи демократії, основи свободи слова, основи місцевого самоврядування, ви можете започатковувати будь-які корупційні схеми, вона рано чи пізно завершиться, просто люди зараз у війні, в біді і вони реально хочуть гуртуватися і бути спільними в цій ситуації. Але ви користуєтеся цією єдністю і спільністю для того, щоб руйнувати країну з посмішками, під шумок, говорячи по мобільним телефонам, дивлячись на все це, як на цирк. Я хочу вам сказати, що рано чи пізно за це прийде відповідальність.

Рішення не прийнято. ми не можемо сьогодні завершити розгляд цього питання. Ми повернемося до завершення його розгляду та інших питань, запланованих на сьогодні, на нашому наступному зібранні. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання буде повідомлено завчасно. Віримо у Збройні Сили України. З нами правда, з нами Бог. Працюємо разом на перемогу. Слава Україні! Дякую